je bilo zaznati, da do 13. 3. virusa v Sloveniji ni bilo, vse je bilo idealno, se pravi tako, kot je v osmi skupini periodnega sistema, kjer imamo žlahtne pline. Vse je bilo idealno,

skladišče, notri ima ovrednotene minimalne rezerve, potem ima neke rezerve, o katerih, ko pride do minimalnih rezerv, reče, gremo na tisto, je treba količino količino obnoviti, in pa neke maksimalne rezerve. Se pravi, da je neko optimalno gibanje skladišča, da se ne povzroča nekih dodatnih stroškov. Vsekakor pa moraš gledati stanje na trgu.

Ne vem, tu se je pojavilo vprašanje. 12. 3., poznamo datum, je prejšnja vlada razglasila epidemijo. Se pravi tik pred svojim odstopom. Dejstvo je, da so bila skladišča prazna in da smo mi zelo zelo odvisni od uvoza te zaščitne opreme. Namreč, cela Evropa je naredila – kaj? V iskanju poceni delovne sile so proizvodnjo selili na Kitajsko.

zadev. Kaj je ta vlada ugotovila, ko je nastopila mandat? Ko je hotela imeti neko realno stanje, neki popis, kaj vse imamo, od tega in drugega do tretjega, se pravi, kaj imamo, kje imamo in koliko imamo,

Če se za zaključek malo vprašam. Če smo mi mislili, da bo tak sistem, kot je bil, v kaotičnih razmerah, izrednih razmerah deloval,

tega ni. Preden bom zaključil z Računskim sodiščem, bi želel nekaj pomembnih datumov odpreti za boljše razumevanje vsega, o čemer se danes pogovarjamo. Začel bom s 27. 1. 2020, odstop predsednika Vlade Marjana Šarca. Takrat, 27. januarja, se ni še ničesar vedelo. Nekateri trdite drugače, ampak to mi utemeljuje tudi vaša časovnica, ki jo imate na portalu oziroma ste jo takrat dali pa še vedno ni odstranjena, ki je zame in tudi za vse nas zelo nekorektna. Prvi datum, ki ga tu omenjate, je 31. 1., Italija razglasi izredne razmere. Potem drugi datum 22. 2., Italija odredi izolacijo 10 mest, in seveda se potem nadaljuje v prve najdene okužbe izven Italije, Avstrija 25. 2., Slovenija 4. 3., potem razglasitev epidemije WHO 11.

Ta sta bila ključna. Zakaj? Ker tudi ta vlada ves čas s temi ukrepi operira, zapiranje, zapiranje, zapiranje. In to je bil ključ do uspeha prvega vala, da ste lahko potem takoj po prevzemu Vlade, primopredaji 14. in naprej začeli s tem izvajanjem velikih količin nabave opreme. Tu je treba omeniti še konkretno nekaj, datum 25. februar. Takrat je bila že druga seja Odbora za zdravstvo v Državnem zboru, kjer smo se zelo konkretno pogovarjali o teh ukrepih. Povabljen je bil tudi njegova ekscelenca veleposlanik Italije. Zelo odkrito smo se pogovarjali. Bila je tudi državna sekretarka, žal tu ni bilo ministra, ampak je bila državna sekretarka Repar Bornšek, ki je potem celo prosila, da prej zapusti sejo, ker ima isti dan sestanek z vsemi direktorji bolnišnic, da so preverili stanje zaščitne opreme po bolnišnicah, vključno z ventilatorji. To so bili ključni dogovori. Tri dni so imeli potem časa, da to potrdijo z vsemi količinami po mailu, in še vedno bi si želel videti tiste informacije na Ministrstvu za zdravje, kar sem tudi vašemu predhodniku gospodu Cantaruttiju takrat rekel – naj to pridobi pa nam predstavi. Iz tega razloga jaz tudi vem, koliko je bilo ventilatorjev takrat na tisti datum, in to se je tudi pokazalo za resnično. LMŠ je na tem vztrajal in dokazal, da imamo prav. To je bilo pač zavajanje. Takšno nekorektno zavajanje ni lepo, in s to časovnico in kasneje za primerjavo zaščitne opreme, kjer ste en naš ventilator, ki je bil nabavljen, primerjali z vašimi ventilatorji, ki so danes seveda najdražji, ker so bili nepopolni in neuporabni. Da ne govorim, da niso bili pripravljeni niti dopolnjeni in nadgrajeni potem pred drugim valom. In to je tisti največji očitek, ki ga jaz dajem. Kljub tem velikim 100 milijonom porabljenih sredstev nismo bili pripravljeni na drugi val. To je tisti glavni očitek. Praksa pokaže svoje, vse ostalo mi niti ne da toliko tiste verodostojnosti kot pa to, da se praktično v ukrepih potem ni izvajalo. Vse ostalo – to se pravi Ministrstvo za zdravje, ker so bila takrat, v času naše vlade naročila še v pristojnosti bolnišnic – se je izvajalo in potem ste z vašim prevzemom po 14. vse to prenesli na blagovne rezerve pod okriljem MGRT pa pa še kakšnega ministrstva. Imam dokaze za to, tudi od prvih oseb, direktorjev bolnišnic in to je dokazano. V javnosti pa zavajamo pa

z zapiranjem domov za starejše in bolnišnic za obiske je ukrepala med prvimi v Evropi, če izvzamemo Italijo, med prvimi, ne pa med zadnjimi.

zato mi je žal, da ministra ni tukaj, da bi sam odgovoril – minister Počivalšek ni bil na sejah vlade v tistih zadnjih 14 dneh. To je tisto ključno, ker je on bil odgovoren za nabavo opreme, ki bi jo moral nadomestiti po 27. 2., ko je bila sproščena zalog. Zakaj ni on predlagal potem, da se mora ta oprema v čim krajšem možnem času dopolniti, ne pa do konca leta? To so tiste ključne zadeve. Zakaj pa potem imamo ministra? Minister je po tistem poslovniku, ki je bil zadnjič tudi na seji tu prebran, tisti, ki je dolžan Vladi poročati in predlagati ukrepe, da se potem sprejmejo. To so tiste ključne zadeve. pač izhajam iz podjetništva, kako se tam ravna, kako se dela, podobno bi se moralo tu. Tu pa politično potem zavajamo pa eden drugega tiščimo v blato. To ni korektno. Ministrstvo za zdravje je v tistem času delalo korektno, po najboljših močeh, bili smo ves čas na zvezi z Italijo in se je ukrepalo, kot se je takrat vedelo. Zato se sprašujem, kako pa je bilo možno, da so se takoj po prevzemu oblasti 14. začele tako na veliko potem nabavljati vse te količine materiala. Ja seveda zato, ker se je že Vlada v senci začela pripravljati na vse to. vse to. Glede na to poročilo Računskega sodišča razkriva vse ostalo. Seveda je to samo poročilo Računskega sodišča, predano je bilo policiji, naprej bo tudi sodišču, tožilstvu. Mislim, da mora tudi ta vlada imeti interes, da se ta zadeva zaključi, da dobi svoj epilog. Najboljše bi bilo za vse, seveda če bi bilo vse v najlepšem redu, ampak skoraj ne verjamem, da bi bilo to mogoče. Rekel bom pa samo to okrog Računskega sodišča. Ta vlada tega poročila nikakor noče sprejeti in potrditi. V nekem drugem obdobju prej je pa bil na tapeti KPK, ker pač tej stranki, ki je zdaj največja v vladajoči vladi, nekaj ni odgovarjalo in takrat KPK ni priznavala in je prisegala na to Računsko sodišče z istim predsednikom, ga ga je kovala v nebo, da delajo vse prav, in kontra drugim, da niso delali pravilno. Očitki Računskemu sodišču za pridobitno dejavnost

To ni bila plača, ampak je bila nagrada, in tako kot je za slovenske razmere to visoka nagrada, je tudi zelo visok prispevek v blagajno države Slovenije, Republike Slovenije.

To je tisto, kar se mi zdi, da tudi v javnosti, navzven ne delamo pravilno in da nas čudno gledajo, kaj počnemo v Sloveniji oziroma ta vlada s strokovnjaki, ki hočejo pokazati nekaj več. nekaj več. Epilog vsega bo zaključen takrat, ko bodo tudi KPK, policija, tožilstvo in sodstvo opravili svoje na podlagi tega Računskega sodišča. Takrat bomo rekli bobu bob in da zadevo zaključimo. Želim si pa, da v tem času čim več naredimo in da bo čim manj posledic za

Hvala za besedo. Mogoče na kratko odgovorim na vprašanja, na nekatera, ki so bila postavljena glede ministra Počivalška in njegove zadolžitve v prejšnji vladi za nabavo te opreme. Tukajle morate pa malo razločevati, kaj je bilo v prejšnji vladi pa kdaj je Zavod za blagovne rezerve postal tisti, ki je zadolžen za nabavo zaščitne in medicinske opreme v tej epidemiji. To je postal šele s sklepom zdajšnje vlade, v prejšnji vladi pa je bil zavod zadolžen samo za obnavljanje tistih zalog, ki so bile predvidene v petletnem načrtu, in ni bil zadolžen za to, kar pomeni, da je bila skrb za to, da bo zaščitne in potrebne medicinske opreme dovolj, na enem drugem resorju, ki ste ga pa vi vodili.

v skladu s petletnim načrtom do konca leta, za ostalo pa je bilo pod prejšnjo vlado to bolj delo ali posameznih zavodov ali je Ministrstvo za zdravje to naročalo. Minister Počivalšek pa je v tem času v sodelovanju z ministrstvom za delo pripravil že prve zakonske podlage za to, ker se je pričakovalo, da bo na podlagi prihajajoče epidemije potrebno uvesti ukrep čakanja na delo, in to sta oba ministra takrat pripravila. Torej je skrbel za tisto področje, za katerega je bil zadolžen,

Hvala za to pojasnilo, s katerim se seveda nikakor ne morem v celoti strinjati. Jasno sem povedal, da so sigurno bile bolnišnice takrat pristojne za to in naročila so tekla. Jaz imam konkretne podatke, da so tudi ventilatorji bili naročeni, ne bom zdaj o imenih govoril, ker je na vseh področjih kup nekega maščevanja. Ampak vsa tista naročila ste prenesli takoj 16. na blagovne rezerve.

Kdo pa potem naj, če ne oni? Zdravstvo je pa ukrepalo, 12 milijonov je bilo takrat namenjenih še v vladi Marjana Šarca bolnišnicam, da nabavljajo to opremo, in te nabave so bile izpeljane. Nobena država pa takrat ni šla v megalomansko, šele potem v drugi polovici marca, aprila so bile megalomanske

Mislim, da se ne razumeva dobro. V istem stavku ste povedali, da so bili zavodi zadolženi za nabavo, hkrati ste pa očitali ministru Počivalšku, da ni hodil na dve zadnji seji, pa bi moral on to nabaviti, čeprav ni bil zadolžen za to. Ali razumete zdaj nelogičnost v svojem vprašanju? Hvala lepa. Predlagam, da se vrnemo k vsebini poročila, da pustimo druge stvari ob strani in se morda ob kakšnih drugih priložnostih, ki bodo tem stvarem tematsko posvečene, tem

Če pogledamo poročilo Računskega sodišča, je to jasno razkrilo, kar pravzaprav vemo že ves čas. Namreč, pri nabavi zaščitne opreme je vlada Janeza Janše ravnala netransparentno in neekonomično. Nabavo te prepotrebne opreme je v bistvu izkoristila za to, da je krepko nahranila svoje posrednike z dodeljevanjem debelih provizij. Jaz nisem dobro razumela prejšnjega dialoga, ko je sekretar Zajc pojasnjeval, ampak meni se zdi vrhunec absurda, da je ena vaših argumentacij izgovarjanje na prazna skladišča blagovnih rezerv. Minister Počivalšek, ki je bil pristojen za to, da morajo biti te popolnjene, je danes minister Počivalšek, ki preganja ministra Počivalška iz prejšnje vlade. To je nekaj neverjetnega, meni se zdi to predvsem zelo arogantno in pravzaprav norčevanje ne samo iz opozicije, to itak, ampak predvsem iz državljank in državljanov. Kakšne so to zgodbice in pravljice, ki jih tukaj pripovedujete? Naj izpostavim tiste bistvene, ključne obremenilne ugotovitve Računskega sodišča. Tu bi jaz želela jasne odgovore, spoštovani sekretar, če že ministra nimamo tukaj. Recimo, kupovala se je oprema brez ustreznih certifikatov. Smo slišali, kajne? Brez ustreznih certifikatov. Sklepalo se je pogodbe pod manj ugodnimi pogoji, kot so bili zavedeni v ponudbah. Pogodbe so se podpisovale brez ponudb. Opremo se je najprej prevzemalo in šele nato podpisovalo pogodbe. No, in zdaj vi meni, prosim lepo, definirajte ta dejanja. Kako bi vi recimo definirali oziroma opredelili ta ista dejanja, če bi jih imela na vesti Šarčeva ali katerakoli druga vlada, ki ni vaša vlada? Res želim, spoštovani sekretar, odgovor na vprašanje, da mi pojasnite te štiri alineje. Jaz vam povem, kako bi vsaj poslanke in poslanci iz vladajoče koalicije. Vpili bi: korupcija, klientelizem in tako naprej. In vam povem, ne bi se zmotili, če bi to vpili v takem primeru, ker ne gre zgolj za tu in tam male napake v tistem kaosu in tistem udaru epidemije, ki je res huda stvar. Vsi se lahko strinjamo, da vam ni bilo lahko s tem se spopasti, ampak ne govorimo o nekih malih napakicah. Govorimo o teh stvareh, ki jih je zaznalo Računsko sodišče, in govorimo tudi o tem, da ste pravzaprav namenoma ustvarili nek kaos. Takoj po vzpostavitvi medresorske vladne skupine, ki naj bi pomagala pri nabavah, ste vi namenoma ustvarjali kaos. Zakaj? Zato da zadeve ne bi bile dovolj pregledne, dovolj transparentne. Miha je danes lepo povedal že v uvodnem stališču – da se lahko ribari v kalnem, je potrebno najprej skaliti korito. To se je pravzaprav zgodilo, spoštovane in spoštovani, kaos je bil ustvarjen namerno in zavestno, zato da so se potem lahko delile te provizije raznim prijateljskim omrežjem. Celo najožji sorodniki so bili v nekaj primerih vpleteni v te zgodbe, na žalost, celo od same Urške Bačovnik pa do mame ministra Tonina. Celo taki ljudje so se znašli v tej zgodbi. To je problem. Vam se mogoče ne zdi, ampak v bistvu je to problem. Vi, vlada in vladajoča koalicija, seveda prav tako dobro kot jaz veste, da da pravzaprav vsi vidimo, kaj je pri tej zadevi narobe. Ampak kaj vas skrbi? Vas skrbi, kako zadevo potlačiti in se zavarovati pred sodnim pregonom. In kako to najlažje narediš? Tako, da izvedeš udar na policijo in da pritiskaš na sodstvo. In to ves čas gledamo. Ves ta vaš mandat gledamo neverjetne čistke, kadrovske čistke, obglavljanja v sami policiji. Recimo prvega kriminalista ste nemudoma zamenjali in na to mesto postavili – koga?

preiskovanje nabave zaščitne in medicinske opreme med drugim, in da se prepreči še kaj drugega. Recimo

Skratka, gre za skrbno izdelano tehnologijo udara na policijo in na sodstvo in to je tista famozna globoka država, o kateri se ves čas pridušate prav v stranki SDS. To je tisto, kar to poročilo med drugim naplavlja na svetlo. To je v resnici ta globoka država, spoštovani. Zato seveda ne čudi niti montirana preiskava predsednika Računskega sodišča, ki je seveda najbolj odgovorna oseba za pričujoče poročilo, ki ga imamo danes pred sabo, poročilo, ki bi ga vi najraje izbrisali. Kajti kot rečeno, poleg tehnologije, kako svojim prijateljem deliti javni denar, razkriva in problematizira tudi, da je bila v nabavo vključena, kot rečeno, kopica posameznikov, od prijateljev in sorodnikov do številnih drugih, ki v tem postopku v resnici niso imeli kaj iskati. In seveda vsi pravijo, da so želeli le pomagati. Ne bom rekla, da niso želeli tudi pomagati, da ne boste rekli, ne vem, da samo nekaj insinuiram pa da sem zlobna pa ne vem, kaj vse, ampak dajmo se mi vprašati, kdo pa naj bi pomagal s 16,6 milijona provizije oziroma 143-odstotno maržo, kot jo je denimo računal Toninov Acron. Kdo? To je res, no. Ali pa recimo MD GLOBAL Logistics, ki je dobil desetkratnik svojega letnega prometa, čeprav je lastnik te firme Fursov dolžnik. Ampak taki ljudje so dobivali posle.

Ker mnenje stroke Počivalšku ni bilo všeč, je zahteval drugo mnenje. In ker mu drugo mnenje ni bilo všeč, je tudi drugo mnenje malo prikrojil. Samo zato, da je lahko Geneplanet posel dobil, ne glede na to, ali je bila ta oprema uporabna ali ne. ne. Treba je bilo iti z glavo skozi zid in poriniti, dobesedno, ta posel. Kar je najhuje, so laži v zvezi z neposredno nabavo in logistiko, kljub temu da so bile ponudbe, in to konkretne ponudbe – ampak zakaj? Zato ker pri neposredni nabavi seveda ni provizij. Tam ne moreš prijateljčkom dati provizije. In tu je Počivalšek, to smo vsi videli, nesramno zavajal in lagal, da nam neposredne nabave preprečuje veljavna zakonodaja. Kaj je to drugega kot laž, tako debela, da bolj debela ne more biti? To seveda ni res in lep primer je ponudba Slovenske akademije znanosti in umetnosti, s katero bi država Slovenija prihranila 41,7 milijona evrov. Dobro ste slišali, 41,7 milijona evrov. Da ne omenjam tiste zadeve z Aleksandrom Čeferinom, ko je posredoval pri Jacku Maju,

kaj je to. V teh stvareh, spoštovani, se skriva točno korupcija. To je tisto, o čemer govorimo. Posel dobijo ljudje iz prijateljskih omrežij, zanj so poplačani s provizijami, neposrednih nabav se ne gremo, zato ker tam ni provizij, in to je to, kar je pri tej zgodbi v resnici narobe. To je tisto, če hočete, neekonomično oziroma neučinkovita poraba proračunskega denarja, da se izrazim v pravilni terminologiji. Zdaj se bom tukaj ustavila. Vidim, da je medtem sekretar lepo šel ven, čeprav sem mu postavila štiri konkretna vprašanja, naj mi odgovori na te štiri alineje, ki so zavedene v poročilu Računskega sodišča.

na stvari, ki neposredno s poročilom Računskega sodišča nimajo popolnoma nobene povezave. Upam, da smo sposobni iz teh 250 strani izluščiti poanto, vsebino, argumentirati s podatki in zadevami, ki so v poročilu, in da ni potrebno zraven dodajati nobenega balasta. Postopkovno, Violeta Tomić. Izvolite, imate besedo. Spoštovani predsedujoči, spet se ponavlja praksa, kot vedno, kadar vi vodite ta državni zbor, in sicer, da delate cenzuro nad poslanci in njihovimi razpravami, kar se mi zdi popolnoma nedopustno. Moj proceduralni predlog je, da ali se držite poslovnika, ne komentirate naših razprav in korektno vodite sejo ali prepustite vodenje nekomu, ki bo to zmogel delati objektivno. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE če poznate poslovnik – upam, da ga, da ste ga prebrali – tam točno piše v 75. členu, da se lahko govori samo o gradivu, ki je na dnevnem redu. Ne o Fifi, ne o javnem dolgu in ničemer drugem. Tega materiala danes ni na seji. Ko bo, bomo tudi o tem razpravljali. Besedo ima mag. Branko Grims. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Ravnokar je bilo rečeno, da so vsi dogodki, ki jih opisuje in ki jih zajema poročilo, plod načrtno ustvarjenega kaosa. V tem prvem stavku bi se s predhodno razpravljavko celo strinjal. Ampak kdo je povzročil ta kaos in zakaj je prišlo do okoliščin, o katerih poročilo govori? Najprej je potapljajočo se Šarčevo ladjo zapustila Levica. Kdo prvi zapusti potapljajočo se ladjo, se ve. To je potem povzročilo skupaj z odstopom gospoda Marjana Šarca okoliščine, o katerih danes govorimo. Te okoliščine so bile za tisti čas v bistvu zelo srhljive. Imeli smo popolnoma prazna skladišča, ker prejšnja vlada ni naredila ampak nič. Pa ne govoriti, da ni vedela, kaj prihaja. Januarja, februarja se je že zelo dobro vedelo, kaj prihaja. Naredila ni popolnoma nič. Celo več, edini milijon pa četrt medicinskih mask, ki so bile še na zalogi v Sloveniji, je dovolila izvoziti, in celo omogočila to, na Kitajsko kot neko pomoč. In potem ko se je znašlo v situaciji, ko ni bilo ničesar v skladiščih, ko je bilo vse prazno, so lepo spakirali, vrgli puško v koruzo ali skočili v prazen bazen, kot se temu reče, in odšli. Danes z vsemi razpravami tukaj dokazujejo tisti, ki so to povzročili, samo to, da so popolnoma brez odgovornosti, brez vesti, brez etike in brez morale. Če bi imeli najmanjšo odgovornost, bi jo prevzeli, za okoliščine, v katerih so pustili Slovenijo in o katerih govori to poročilo, in bi odšli iz tega parlamenta že zdavnaj in iz politike. Kar bi bil tisti minimum politične higiene, ki bi ga človek pravzaprav pričakoval. Danes pa točno tisti, ki so ta kaos povzročili, razpredajo o odgovornosti. Saj ne veš, ali bi se smejal ali bi se jokal. To je humoreska tega tedna. O čem teče beseda? O kaosu, ki je iz tega izviral, iz ravnanja prejšnje vlade, povzročen s strani takratnih sestavnih delov, tistih, ki so povzročili to krizo, na čelu z Levico, ki je prva odšla, in potem Šarcem in vsemi ostalimi. Tisti so odgovorni za to, da se je potem poskušalo rešiti, kar se rešiti da. To je v resnici obdobje, o katerem govori to poročilo. Brez tega tega poročila sploh ni mogoče realno ocenjevati niti ga ni mogoče razumeti. Takrat se je ravnalo v vseh drugih državah že bistveno drugače, takrat so velike države, Francija, Nemčija in tako naprej, že onemogočale transport celo preko svojega ozemlja za medicinsko opremo, tudi za zaščitno opremo, in nekatere celo zaplenile pošiljke, ki so bile prišle na njihovo ozemlje. To so okoliščine, v katerih je morala ukrepati takoj, ni imela dneva počitka, nova slovenska vlada. In na to se pozablja. O tej odgovornosti bi najprej morali govoriti, če že govorimo o odgovornosti. In potem je pač vsak poskušal pomagati po najboljših močeh, ampak v teh okoliščinah je bilo to ekstremno težko. Ker kaj je bilo? Vsakdo, ki je imel dostop do teh sredstev, je seveda imeli problem, da so vsi, ki so ta sredstva izdelovali, navili cene, če so bile stvari sploh dostopne kjerkoli na kakršenkoli način. In potem se s tem podatkom manipulira. Recimo: tukaj notri imate zabeleženo, koliko naj bi bilo, in o tem ste veliko zdajle govorili, nakupljenih respiratorjev, se pravi ventilatorjev, ki naj ne bi bili neposredno uporabni, takoj, brez dodatne opreme, za boj proti koroni. Pozabili pa ste povedati, da je bilo takrat jasno rečeno, da se to kupuje zato, ker drugih preprosto ni, in da se bo v primeru skrajne sile pač te uporabilo za tiste, ki ne potrebujejo tako kompleksne oskrbe oskrbe kot tisti s korono, in s tem se bo sprostilo tiste ventilatorje, ki pa so za to ustrezno namensko že opremljeni. Zato gre in s tem se danes manipulira. Samo zamenjalo bi se jih, če bi bilo to nujno potrebno. se pa vpije, kakšna korupcija naj bi bila to. Dajte, no. Zato, ker se je reševalo, kar se je še rešiti takrat dalo. Vse okoliščine, ki so bile takrat, so danes že kar malo pozabljene. To se zanalašč dela eno leto kasneje, to ni slučaj. Nemogoče je govoriti o tem poročilu, če se ne upošteva okoliščin tega poročila. Podpisan pod to poročilo je nekdo, ki bi, če bi imel minimum politične higiene, že zdavnaj odstopil. Odbor za notranjo politiko, ki ga vodim, je že dva meseca in pol nazaj sprejel dva sklepa. Prvič, da poziva predsednika Računskega sodišča zaradi očitne nezdružljivosti njegovega početja s funkcijo, ki jo opravlja, k odstopu, in drugič, da KPK poziva, da naj uvede postopek zaradi suma koruptivnega ravnanja predsednika Računskega sodišča. In to se je tudi zgodilo. Takrat, ko je odhajal skozi vrata, je predsednik Računskega sodišča navrgel, da bo tole že kot maščevanje. Ali je maščevanje verodostojno? Ali ima to prostor v eni resni politiki?

In komu se vnaprej izplačuje nagrada? Zgodovina pravi, da je samo en poklic, ki pride tukaj v poštev, če je to to, če že iz opozicije sami pravite, da je to nagrada. Precej nerodna zadeva. Zaradi tega je o tem razpravljati praktično nemogoče in to vsi veste. V teh okoliščinah je brez upoštevanja tistih okoliščin to ravnanje nerazumljivo. Ampak v tistih okoliščinah je šlo pa za razumevanje vseh, ki so v tem sodelovali, in na to se danes pozablja, da poskušajo rešiti, kar se rešiti da, da rešujejo človeška življenja, kar vam je bilo očitno popolnoma vseeno, ker drugače ne bi prejšnja vlada čez noč odstopila pa spakirala pa šla. Pred tem se je pa slikala pri izvozu mask na Kitajsko ob popolnoma praznih skladiščih. Še enkrat povem, vse druge države so takrat že ravnale ravno nasprotno, so poskrbele zase, eventualno je tudi katera komu pomagala, konec koncev je bila tudi recimo potem prva, ki nam je dala pomoč, Češka iz Višegrajske skupine. vse to se danes pozablja. Ampak kdo je to povzročil? Vi. In danes govorite o odgovornosti – odlično, se strinjam tudi v tem delu z vami, prevzemite odgovornost in zapustite politično sceno. Pa mimogrede, tudi tega ne razumete, da s tem zaletavanjem, ki ga po mojem ljudje ne bodo ocenili pozitivno za vas, odpirate samo prostor – vi mislite, da zase – za nekoga drugega. Boste že videli, kaj bo na naslednjih volitvah, ko bo nov obraz. Tako boste izginili, da ne boste verjeli, kaj se vam bo zgodilo. In to je problem, s katerim se soočamo. Danes izgubljamo tukajle dragoceni čas, ko bi morali sprejemati ukrepe za izhod iz krize, in govorimo o nekem poročilu, ki je neverodostojno, to je treba jasno povedati, ki je bilo narejeno na način, ki je tudi očitno kršitev pravnih predpisov. Zaradi tega smo tudi na mojem odboru pozvali KPK, naj uvede nadzor. In KPK ga je uvedel. Točno o tem poročilu govorim, vi se pa na to sklicujete. In to poročilo, tudi če vseh teh okoliščin ne bi bilo, je bilo napovedano kot maščevanje ob odhodu gospoda predsednika Računskega sodišča iz točno te dvorane, ko je zasedal moj odbor, ko je predčasno odšel. In kako so se vsi trudili, da se o tem ne bi pogovarjalo! Danes, ko imamo tukaj eno popolnoma neverodostojno napisano poročilo, se pa o tem na veliko razpravlja in se govori o odgovornosti. Še enkrat povem. Se strinjam s tem – prevzemite odgovornost in zapustite politiko. To bi bilo edino higienično, kar bi bilo treba narediti z vaše strani. Naj pridejo drugi, ki bodo verodostojni, potem se bomo pa lahko, mislim da, zlahka dogovorili o vseh problemih za naprej in za nazaj. Tako, kot se je v Sloveniji ravnalo, se ni ravnalo v niti eni državi Evropske unije da bi se popolnoma izpraznilo skladišča, da bi se pustilo ljudi, ker za ljudi gre, za državljanke, državljane, otroke, starejše, na cedilu brez zaščitne opreme, se spakiralo in šlo z oblasti. Tako se nikjer ni naredilo. In potem ko se je reševalo s strani tistih, ki so vas nasledili, kar bi se še dalo rešiti, po najboljših močeh, je pa problem. Zelo zanimiva logika, moram reči. Zelo zanimiva. Gospe in gospodje, to samo dokazuje, da vas zanima samo eno – oblast za vsako ceno. Da vam ni mar ne za varnost ljudi, ne za etiko, ne za moralo, ne za nič in da ste z odgovornostjo dobesedno skregani, takrat ko gre za vas. Ko gre za druge ljudi, je imate pa polna usta. Samo odgovornost se začne pri samemu sebi. Če vi do sebe ne uveljavljate odgovornosti za te okoliščine, o katerih govori točno to poročilo in ste jih vi povzročili – in celo sami ste rekli, da je bilo to načrtno povzročeno, sami ste to priznali ravnokar

Najboljše, da vi vprašate sami svojega Počivalška, zakaj so bila skladišča prazna, ker on je bil minister v prejšnji vladi na istem mestu, kot je v tej. Tako da kar z njim se zmenite pa pojasnite nam, kaj je bilo narobe s ponudbo Akademije znanost in umetnosti, ki bi nam prihranila 41,7 milijona evrov, ker je bila direktna, direktno bi poslovali meddržavno, ne pa prek raznih posrednikov, ki ste jih nagrmadili, da glava peče. In skoraj v vsakem primeru je bilo kaj narobe.

njegovem stališču, da mora pač braniti ugled ministra, mora braniti ugled MGRT, mora braniti ugled svoje stranke, kar je je še ostalo, mora braniti tudi vlogo samo, ki jo ima, kar je. kaj? Z vsem tem, kar on hoče braniti, v bistvu ne brani nič, samo potrjuje naše teze še toliko bolj – da je bilo tukaj

to smo tudi mi povedali. 18. 3. ste zahtevali kot Vlada, in vsem ste pisali dopis, vsem bolnicam, da se morajo vse nabave vršiti centralno, direktno iz blagovnih rezerv. Nekateri niso niti poslušali, potem so nabavljali naprej, kakor je bilo v Mariboru, kakor je bilo v Celju, druge bolnice so same nabavljale še naprej, ker niso verjele, da bodo dobile opremo in kar je tisti trenutek. Tako je bil dvakrat kaos, ne samo enkrat kaos. počasi videli, da ta reč ne teče tako, kot bi morala, so pa dali še en ukaz z grozilnim pismom 24. junija, da zdaj pa morate resnično nabavljati vse centralno. To je dokument, je uradni dokument, ni nič tajnega ali kaj skritega.

ker bom imel možnost pogledati nabavne pogodbe in pogoje, ki so bili, in kaj ste sklepali kot blagovne rezerve s temi firmami, če so bile dane garancije za dobro opravljene posle, na primer. Ker to so garancije, bančne garancije, ki se izstavijo, vsakič je zahteva ene take garancije, kadar se dela javni razpis. To je garancija, ki jo ima tisti, ki razpiše, tisti, ki da razpis ven, da bo dobava tistemu, kar je bilo namenjeno. V drugačnem primeru z bančno garancijo kriješ tisto, kar ni bilo urejeno, če bom tako rekel. Upam, da je to bilo narejeno. Nisem še videl vseh rezultatov, vem pa, da povsod tega ni bilo narejenega. Vem, da ni bilo narejeno.

To je isto. On je imel tak način, ne vidijo tako hudega v določenih rečeh, kot je. Verjetno imajo druge oprijeme do tega problema in vemo sami, kakšni so ti oprijemi. Kolegica Udovč: »Je nekorektno, da obtožujemo koalicijo zaradi političnega obračunavanja.« Kakšnega političnega obračunavanja?! Mi tukaj govorimo jasno in glasno, da so se zgodile reči, ki se ne bi smele zgoditi tukaj. Dogajale so se nabave, neprofesionalne, amaterske,

Upam, da se bodo zavedali, ko bodo nove volitve, kam je treba iti. Najlepše pa je to, da si ljudje, ki nas gledajo zdaj tukaj, mislijo, kaj se bo zgodilo zdaj iz tega. Ali bomo mi kaj rešili tukaj s to obravnavo, ki jo vidimo danes tukaj v Državnem zboru?

Vi malo glavo dol tukaj in se čutite malo krive, vsaj to upam, da se, ampak rešili pa dobesedno ne bomo. Vsaj mi ne. Upam, da bodo organi pregona dosegli tisto, kar imajo doseči. Kar je najbolj žalostno, pa je še vedno to, da ste kljub vsemu temu, kar smo videli, koliko ste vi nabavljali zadev takšnih in drugačnih, odklonili dobavo Pfizerja in Moderne. To je en milijon odmerkov. Tu pa je res šlo za življenja

stavek od kolegice – da v bistvu sedanji minister Počivalšek preganja ministra Počivalška iz prejšnje vlade. Težko se v nekaj minutah, ki jih imam na razpolago, dotaknem vseh stvari, ki kažejo na to, da so bile nabave zaščitne opreme očitno posel desetletja. Vlada je kot odziv na interpelacijo ministra Počivalška že v maju 2020 pohitela s svojim poročilom o nabavah zaščitne opreme in začela hitro pojasnjevati, kako so reševali življenja in kako je vse v redu s temi nabavami. Vendar kot je bilo že takrat jasno, je šlo za precej enostransko in prikrojeno sporočilo oziroma poročilo.

»»Vsem, ki jih zanima resnica o nabavah zaščitne opreme, bom predložil vso dokumentacijo in povedal vse, kar jih bo zanimalo. Pravzaprav sem organe, ki so pri nas pristojni za te naloge, tudi sam pozval, da se preiskovanja tega primera lotijo čim prej. Enkrat za vselej bo preiskava pojasnila, kdo je kupoval, kdo prodajal in kdo o vsem odločal,« je še poudaril.« Konec navedka. Danes smo na točki, ko imamo vsa ta dejstva na mizi, pa vendarle poslušamo od nekaterih, kako neverodostojno je to poročilo. Vendarle govorimo o reviziji Računskega sodišča, o razjasnjenih pojmih, kdo je kaj za koga in kako kupoval. Revizijsko poročilo razkriva pogodbe, elektronska sporočila, pričanja, zapisnike. Če vrhovni državni revizorji zapišejo, citiram: »Postopki javnega naročanja niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov,

da je temu potrebno posvetiti posebno pozornost in stvar vzeti resno. Ministra niti državnega sekretarja vendar, minister, pred seboj imate pravzaprav vse, kar ste si zaželeli, pozvali ste organe, da želite, da se čim prej razišče vsa stvar. Vendar kot je bilo videno ob objavi poročila in kasnejših reakcijah, očitno ministru poročilo ni najbolj všeč. Verjamem, da ne, saj poročilo ne govori ravno v prid ministru in Vladi. Glavna ugotovitev poročila je, da kljub upoštevanju izrednih okoliščin, ki jih je, bodimo pošteni, Računsko sodišče korektno korektno upoštevalo, Vlada, Ministrstvo za zdravje, MGRT, Mors in Zavod za blagovne rezerve, seveda vsak v okviru svojih pristojnosti, pri nabavah zaščitne in medicinske opreme niso bili učinkoviti. Če povzamem še eno izjavo ministra Počivalška na konkretno poročilo, o katerem danes govorimo: »Veseli me objava poročila revizije nabave medicinske opreme, ki je bilo zadnje mesece tako spolitizirano. Zame je pomembno, da v poročilu ni nobenega govora o korupciji, kot je napovedala opozicija, temveč gre za sistemsko analizo, v kateri igra MGRT manjšo vlogo.« Konec navedka. Pa poglejmo, ali je to res. res. Ni. Računsko sodišče preverja porabo javnih sredstev, sume storitve kaznivih dejanj pa odstopa pristojnim organom. Zato je policiji, kot je že 30. decembra 2020 povedal predsednik Računskega sodišča gospod Tomaž Vesel, predalo 13 pogodb, pri katerih je zaznalo sume storitve kaznivih dejanj. Torej se ne gre preveč sklicevati na neomembo korupcijskih tveganj in okoriščanj v samem revizijskem poročilu. Minister Zdravko Počivalšek želi na vsak način sanirati škodo in relativizirati vsebino poročila Računskega sodišča. Tako je tudi 18. februarja čivknil: »Dovolj imam teh medijskih laži. Vsebina poročila je povsem drugačna in govori o tem, da je bila Slovenija sistemsko nepripravljena. Niti besede ni o moji osebni vlogi.« Konec navedka. Pa samo na hitro poglejmo, ali minister govori resnico. V poročilu je zapisano takole: »Za učinkovitost ravnanja MGRT, povezanega z izvajanjem urgentnih nabav zaščitne in medicinske opreme, je bil v skladu s svojimi pristojnostmi odgovoren minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. V obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije je bila odgovorna oseba MGRT, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.« Konec navedka. Besedni zvezi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter minister, pristojen za preskrbo, ki označujeta prav Počivalška, se v poročilu pojavita večdesetkrat. Besedni zvezi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstvo, pristojno za preskrbo, in kratica MGRT pa se v poročilu pojavijo več kot šeststokrat. Upam, da smo vsi slišali prav, več kot šeststokrat. Se pravi, povsem jasno je, da je za vse številne nepravilnosti, ki jih je v zvezi z MGRT ugotovilo Računsko sodišče, prav tako osebno odgovoren tudi minister Zdravko Počivalšek.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 Vse lepo in prav, vendar to še ne pomeni, da je imela Vlada dovoljenje, da je z dodatno razpršitvijo nalog med različne deležnike kršila osnovna načela javnega naročanja in praktično ustvarila gojišče korupcije. Tu imam vprašanje za ministra: kje je bil pravzaprav do zdaj? Kolikor vem, minister že tretji mandat vodi ministrstvo za gospodarstvo in posredno tudi Zavod za blagovne rezerve. Že tretji mandat. Tudi v prejšnji vladi, ko kar naprej valite krivdo na prazna skladišča in prejšnjo vlado. Zakaj teh postopkov spremembe zakonodaje minister še do danes ni uredi? Ustanavljanje različnih medresorskih in projektnih skupin, nedefiniranje nalog in odgovornosti, na koncu pa preložitev vse odgovornosti na Zavod za blagovne rezerve je pač lahko izpeljano le z določenim namenom. Spomnimo se klicev ministra, da naj se plača avans, in to danes nujno, in to brez garancije, izbranemu podjetju. Klici poslanke Državnega zbora, pošiljanje mailov kar s strankarskih mailov navodila zunanjih pro bono sodelavcev, ki niso imeli nobenih pristojnosti in formalnih pooblastil. Vsi pa se spomnimo papirnatih mask, tudi revizijsko poročilo, ki ga imamo pred seboj, ima to sliko. Maske, ki so bile narejene iz navadnih papirnatih serviet. Zložene so bile iz štirislojne papirnate brisače in kuhinjskih gumic. gumic. Bistveno, kar je maski spremenilo uporabnost, pa je po ministrovih besedah barva kuhinjske gumice. Če jo zamenja z belo namesto rdeče, je maska potem bistveno bolj uporabna. Res me zanima iskreno mnenje ministra, ali se je kdaj pogledal v ogledalo in se vprašal, kaj je s tem mislil. Jaz samo vem, kaj si o tem mislijo ljudje – da jih imate enostavno za norca in da se norčujete iz njih, da ste neučinkovito, neodgovorno, brez kančka slabe vesti porabili denar državljanov in državljank. Še danes so vse te maske v skladišču, kar nekaj pa jih je romalo tudi v kontejnerje za smeti. Za te maske je država plačala od 0,76 pa do 0,80 evra za kos. Maske niso bile zaščitne, pač pa higienske in le za zaščito splošne populacije. Mask kot takih UKC Ljubljana ni preverjal, kot je takrat zatrjeval minister Počivalšek, in bile so brez ustreznega certifikata za uporabo. Številni štabi civilne zaščite, občine so maske zavrnili, saj so bile neprimerne tako za nošenje kot tudi za zaščito. Če se obrnemo še na nakup teh mask, tudi ni bil narejen po pravilih, kar ugotavlja tudi Računsko sodišče. Zavod je s podjetjem Korez-Sorting, ki je bilo obravnavano prednostno, sklenil pogodbo 30. marca za dobavo 500 tisoč zaščitnih mask v višini 380 tisoč evrov, in to na podlagi posredovanja uslužbenke MGRT, ko je zavodu posredovala elektronsko sporočilo z informacijo, citiram: »Da je s podjetjem glede na nujne potrebe dogovorjena dnevna dobava 50 tisoč mask in cena 0,76 evra na masko.« Konec navedka. S tem zavod ni zagotovil enotne obravnave ponudb in ponudnikov, k čemur so pa prispevale tudi aktivnosti zunanjih deležnikov, ki niso imeli nobenih pravnih pooblastil in pristojnosti. Naprej. Pogodba je bila sklenjena, preden je bilo dano soglasje k pogodbi, ki ga je MGRT dalo šele dan po podpisu pogodbe. Prednostna obravnava tega ponudnika dodatno izhaja tudi iz ugotovitve, da obravnava ponudbe v okviru medresorske delovne skupine na dan sklenitve pogodbe še ni bila zaključena, saj Sova, ki je bila po protokolu medresorske delovne skupine medresorske delovne skupine zadolžena za podajanje varnostnih ocen, te ocene na dan sklenitve pogodbe še ni podala. Varnostna ocena je bila pridobljena šele po tem, ko je bila pogodba že sklenjena. In še. Ta varnostna ocena je bila negativna, kar pomeni, da ob upoštevanju protokola ponudba sploh ne bi smela biti dana na zavod. Sova, kot sem že povedala, je izrazila varnostne zadržke v smislu, da bi lahko bili v primeru poslovanja države s tem izbranim ponudnikom, se pravi Korez-Sorting, ogroženi nacionalni interesi Republike Slovenije. Zakaj, ne vem, ampak morda je ocena povezana z informacijami, ki smo jih lahko prebrali v medijih – da je bila zakonska partnerica lastnika podjetja Korez-Sorting vpletena v hekerski napad na Luko Koper. Da zaključim. Računsko sodišče ugotavlja in potrjuje, da je Vlada vzpostavila izrazito nepregleden sistem, ki je deloval po načelu preveč babic, kilavo dete. Ne naključno, pač pa premišljeno in namerno. Najprej je za nakupe opreme zadolžila za javna naročila povsem nepodkovani Zavod za blagovne rezerve, nato je ustanovila medresorsko delovno skupino, dan za tem je minister Počivalšek še svojo projektno skupino. Skratka, babice so se kar množile. Vmes pa je bilo seveda pristojno še Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo in pa nepogrešljivi zunanji deležniki. Tako je Vlada razpršila pristojnosti in kakopak tudi zameglila odgovornost. A Računskega sodišča to ni zmedlo niti ustavilo, le malo več dela je imelo. Skratka, v sistemu nabav sta bila načrtno vsaj ena razpršitev in zamegljevanje. Tako se je lažje prikrivalo in okoriščalo. Računsko sodišče v svoji reviziji nabav opreme, ki se jih je upravičeno prejel izraz posel desetletja, potrjuje tisto, kar smo v interpelaciji že očitali ministru Zdravku Počivalšku in seveda Vladi v celoti. Izrečeno negativno mnenje je povsem pričakovano. Zdaj je torej neizpodbitno: Vlada, MGRT, Ministrstvo za zdravje, Mors in Zavod za blagovne rezerve so bili neučinkoviti. Olajševalna okoliščina niso bile niti izredne razmere. Za konec. Preden kdo zrelativizira pojem neučinkovito – ja, učinkovitost porabe javnih sredstev je tisto, kar preverja Računsko sodišče, sume storitve kaznivih dejanj pa odstopa drugim organom. To je tudi storilo. Naj še enkrat spomnim, v decembru je bilo 13 pogodb, kot je povedal predsednik Računskega sodišča, tudi predanih policiji.

Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Računsko sodišče je že po ustavi najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji. Ustava tudi določa, da je Računsko sodišče pri svojem delu neodvisno, Zakon o računskem sodišču pa seveda dodaja, da aktov, s katerimi ta organ izvršuje svojo revizijsko pristojnost, ni dopustno izpodbijati pred pred sodišči niti pred drugimi državnimi organi. To ni napisano kar tako na pamet in zastonj, temveč zato, da daje težo tej ustanovi kot taki, da pri svojem delu lahko neodvisno, objektivno in jasno podaja poročila v zvezi s preiskavami, ki jih izvaja. A kaj se dogaja? Dogaja se, da prihaja do diskreditacij, da prihaja do blatenja tako posameznikov kot tudi celotnega organa, kadar gre za neko poročilo, za neko situacijo, ki vladajoči koaliciji ni povšeči. Veste, takšne nadzore izvajajo tudi druge inštitucije, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Komisija za preprečevanje korupcije, in vsake toliko časa smo seveda deležni nekih novic, kako določeni, ali cele institucije, celi organi ali posamezniki, ki so tam zaposleni, izvajajo neke slabosti ali pa gre za diskreditacije in podobno. Tudi mediji, ki so ves čas nabave zaščitne opreme opozarjali na netransparentnost, neučinkovitost, so bili deležni nekih pritiskov, določenih primerov diskreditacije z namenom, da se že vnaprej oslabi vpliv, ki bi ga te nadzorne inštitucije imele. In seveda so nosilci izvršilne veje oblasti, ki so bili odgovorni za nabavo te zaščitne opreme, vse ugotovitve relativizirali. Računsko sodišče je svoje delo oziroma nadzor opravilo natančno. Iz poročila izhaja, da Vlada pri nabavah ni bila uspešna, četudi upoštevamo trenutne izjemne okoliščine, ki so se v tem času dogajale. Zaznali so 13 primerov, kot je bilo že rečno od moje predhodnice, morebitnih sumov kaznivih dejanj, torej primerov, kjer so bile napake morda storjene naklepno, in to je seveda še bolj zaskrbljujoče. O tem tečejo predkazenski postopki in zadeva bo slej ko prej jasna. In ker Vladi tako poročilo Računskega sodišča kvari neko sliko, so se seveda pričele te diskreditacije, najprej osebno na predsednika Računskega sodišča, ki so ga želeli zamenjati, nato so se lotili Računskega sodišča tudi s policijo. Na policiji so proti predsedniku sprožili predkazenski postopek in preiskujejo, na kakšen način, kako, s kakšnimi načini je sodišče izvajalo revizijo in ali so pri tem kršili kakšen zakon in ali je prišlo do kakšnega kaznivega dejanja pri obravnavi. Tudi to je možno, pa vendarle malo nenavadno. Podobno se dogaja tudi z Ustavnim sodiščem, ker Ustavno sodišče postaja na nek način moteči faktor za koaliciji, ker jim dela neke preglavice, so se začele diskreditacije tudi tam, posameznih sodnikov in tudi samega organa. Isti vzorec, isti modus operandi. Da ne omenim pisma, ki ga je pisal predsednik odbora za notranje zadeve, z zahtevo po odpustitvi iz službe zaposlene v Zakonodajno-pravni službi, ker so si drznili spisati mnenje, ki ni bilo povšeči koaliciji. In zopet gre tu za isti vzorec ne ukvarjamo se z vsebino, ampak poskušamo diskreditirati. Kaj je pravzaprav ugotovilo Računsko sodišče? Med drugim tudi to, da vloge posameznih organov, ki so sodelovali pri nabavi zaščitne opreme, zelo dolgo časa niso bile dorečene, in to je tudi odgovornost Vlade. Ne gre tukaj za en mesec dni, tukaj gre za celo leto 2020. Kritike letijo tudi na medresorsko skupino, ki je ravnala nerazumljivo, saj se niso osredotočali na pregledovanje ponudb, ukvarjali so se pravzaprav s čisto nekimi drugimi nalogami. Kolegica pred mano je govorila tudi o papirnatih maskah. Te je ministrstvo za gospodarstvo kupilo, kljub temu da je Sova izrazila zadržek glede tega, in sicer pri dveh ponudnikih v smislu, da bi lahko bili v primeru poslovanja države s tema izbranima ponudnikoma ogroženi nacionalni interesi Republike Slovenije.

ki je najbolj oborožen z informacijami, odsvetuje neko aktivnost, pa kljub temu to narediš, tukaj ne gre več za neko malomarnost ali pa nepazljivost, ampak lahko tudi za kaj več. Računsko sodišče opozarja tudi na kupovanje zaščitne opreme neposredno, posredno. V tem V tem poročilu, ki je zelo obširno, je nanizanih kup aktivnosti, ki so jih že moji predhodniki izpostavili, in sam niti ne bom izpostavljal na ta način. Želel sem opozoriti na to, na kakšen način vse skupaj tukaj poteka. Torej ko pride do tega, da neka inštitucija, nek organ ali pa nek posameznik poskuša opozoriti na neke nepravilnosti ali slabe prakse, prakse, se prične gonja proti njim. In to sem nanizal v primerih od Računskega sodišča, prek Ustavnega sodišča do, če že hočete, zaposlenih v Zakonodajno-pravni službi. Za zaključek bom povedal naslednje. Poročilo Računskega sodišča je po moji oceni jasno, nedvoumno in obremenjujoče, na kar kaže ne nazadnje tudi reakcija Vlade in koalicije glede tega organa. Resnično si ne morem predstavljati, kaj bi se zgodilo, če bi bile vloge obrnjene, če bi bili v koaliciji mi, če bi se dogajale take prakse, da bi Računsko sodišče pripravilo tako poročilo. Jaz verjamem, da nas takrat pa res ne bi bilo več več tukaj, glede na to, da nas je kolega že zadnjič pozival, da naj izginemo iz parlamenta, in danes ponovno, da naj prevzamemo odgovornost in da naj zapustimo politični parket. Verjetno bi ga takrat že morali zapustiti. In to zadevo lahko vrnem tudi nazaj. Samo obrnimo vloge, samo obrnimo situacijo in zadeve postanejo popolnoma drugačne, kajneda, kolegi? Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja razpravljavka je gospa Mojca Škrinjar, pripravi se mag. Dejan Židan. Izvolite. Danes razpravljamo o revizijskem poročilu Računskega sodišča o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Vsi smo se kdaj v življenju srečali s krivico, krivičnim ravnanjem, ki so nam ga prizadejali morda bližnji ali daljni sopotniki, morda smo to doživeli v otroštvu ali pa v zrelih letih. Priče prav taki krivici smo danes vsi prisotni in vsi naši državljani in državljanke, ki spremljajo našo sejo. Največja krivica je seveda vsebina današnje razprave. Opozicija si je vzela pravico, da sodi ljudem, ki so v najhujši krizi po osamosvojitveni vojni reševali človeška življenja. Ni odrekati opoziciji naloge kritične presoje dela Vlade, je pa moč današnjemu predlagatelju očitati skrivanje informacij in nesramne laži. Zakaj? Medtem ko potekata dve preiskovalni komisiji in člani preučujemo gradiva ter smo zavezani k zaupnosti, sam predlagatelj javno razpreda o dokumentih in dela napačne in zlonamerne zaključke. To lahko trdim z istega položaja kot predlagatelj sam. Računsko sodišče je namreč podalo revizijsko poročilo, ki ne potrdi tega, kar navaja predlagatelj. Kaj pravzaprav izpostavi revizijsko poročilo? Med drugim: »Urgentne nabave so potekale na podlagi zakonodaje in predpisov, ki niso omogočili organiziranega in hitrega javnega naročanja.« Da je vlada Marjana Šarca od 11. 3. do 14. 3. 2020 sklenila eno pogodbo za dobavo mask, ki ni bila realizirana, da je njen minister za zdravje izdal osem naročilnic, da z dobavitelji ni sklenila pogodb, kot bi jih morala. Da je vlada Marjana Šarca šele 27. 2. 2020 sprejela sklep o uporabi artiklov iz blagovnih rezerv in da se sproščeno blago nadomesti do 31. 12. 2020. Pazite, 31. 12. 2020. Skoraj Vlada Marjana Šarca od 1. 1. 2020 do 14. 3. 2020 ni naredila ničesar za spremljanje, ocenjevanje stanja zalog v blagovnih rezervah in je izvedla praktično zanemarljivo število nabav zaščitne medicinske opreme. Spomnimo na situacijo, ko je vlada Janeza Janše prevzela Vlado. V sosednji Italiji je epidemija eksplodirala, v Slovenijo so prihajali okuženi ljudje. Skladišča so bila prazna, nove količine so bile naročene za čez 10 mesecev. 10 mesecev, ko bi mrtve šteli v desettisočih. Domovi za ostarele so bili premajhni, zastareli, prenatrpani, bolnišnice so imele nekaj deset intenzivnih postelj. Situacija spominja na nezgodo doma, ko poči vodovodna cev. Ste šokirani in jezni. Zdaj pa greste iskat načrte hiše, iščete račune, ki jih je izdal vodovodni inštalater, se usedete za računalnik in napišete pritožbo na Tržni inšpektorat, nato poiščete v telefonskem imeniku tri vodovodne inštalaterje, jih povprašate za ceno popravila ter pokličete soprogo in jo vprašate za mnenje. Ko uskladita še to, kdo bo plačal popravilo, pokličete izbranega inštalaterja, ki se pripelje do vas v pol ure. Do takrat se kuhinja in dnevna soba napolnita z vodo, ki sega pet centimetrov visoko, parket odstopi, garderobne omare z oblačili v nadstropju nižje se zmočijo z vodo. Ne bi bilo bolje, da bi ob poku cevi najprej tekli v klet in zaprli ventil in potem razmišljali naprej? Po potrebi v moji metafori zamenjajte spol, dodajte še grižljaj krofov, ki so poleg banan, jogurta in bureka v tem prostoru glavni fokus opozicijskih strank. Vlada Janeza Janše je ob invalidnih predpisih, praznih skladiščih, ob grozeči epidemiji ravnala najbolje, kot je mogla. Če bi bilo karkoli narobe, bi policija, ki je neodvisen organ, to odkrila. Toda ne verjamem, da je kaj narobe. Namreč, tudi sama berem korespondenco, ki smo jo pridobili za namen preiskave, in seveda ne nameravam razkrivati podrobnosti, saj je že dejstvo, da je predsednik komisije Robert Pavšič, LMŠ, govoril o preiskavi, nedopustno. Lahko pa zatrdim, da nič od tega, kar je dejal kot predlagatelj, ni res. To, kar je govoril Miha Kordiš, pa seveda ni vredno resnega razmisleka. Trezen človek tega ne more kupiti. Opozicija v svoji popolni delovni nesposobnosti uporablja izkrivljanje dejstev, lažno predstavlja revizijsko poročilo Računskega sodišča, se zateka k lažem, nesramnostim, napadom zgolj zato, da prikrije strahotno nesposobnost Marjana Šarca in njegove ekipe. Edino, kar Marjanu Šarcu lahko štejemo v dobro, je to, da je odstopil. S tem je bilo rešenih na tisoče človeških življenj in nato je bilo rešeno tudi gospodarstvo in na stotisoče delovnih mest. Odstop Marjana Šarca je bil herojsko dejanje, pošteno priznanje lastne nesposobnosti. Toda oblast je njegovim kolegom in partnerjem tako sladka, zlasti zdaj, ko se kaže, da izhajamo iz epidemije, ko je vlada Janeza Janše zagotovila 11 milijard za obnovo in razvoj v državi, da napadajo z vsemi topovi, namesto da bi se skrili od sramu. Vsakomur, ki želi dobiti objektivno sliko o revizijskem poročilu, ki ga obravnavamo, priporočam, da ga sam prebere. Javno je dostopno na spletnih straneh Računskega sodišča. Že iz povzetka vam bo jasno, da je vse, kar pripoveduje opozicija, izkrivljanje dejstev in podcenjevanje Slovenk in Slovencev ter njihovega intelekta. Računsko sodišče je opisalo dogajanje in edino, kar je lahko storilo, je, da je priporočilo vladi Janeza Janše izboljšanje predpisov in protokolov iz let 2016–2018, ki jih itak ni sama pripravila, ker je to delala druga vlada,

In delala je in še dela odlično, kljub neprestanemu nagajanju opozicije. Zasluži si pohvalo in opravičilo opozicije. Če bi premogla take časti, bi se opravičila. Dvomim, da kulinarična opozicija to zmore, pričakujem pa eksplozijo čustev. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da ni odveč poudariti, da je danes razprava o poročilu Računskega sodišča. Prosim, da se bolj kot ne držimo te teme. Besedo je želel predlagatelj. Gospod Pavšič, izvolite. Hvala lepa. Če bi imel možnost, bi se oglasil že prej, ampak sem imel na žalost delo v preiskovalni komisiji, na katero se je tudi kolegica sklicevala, oziroma eno izmed teh. Če že govorimo o nekih kulinaričnih prispodobah, bi lahko govorili tudi o jogurtih. Ampak bomo raje kdaj drugič. Že v dopolnilnih obrazložitvah na začetku sem slišal marsikaj, kar je pravzaprav žalitev nekega zdravega razuma za vsakega tistega, ki je to dejansko prebral, ne pa tako selektivno oziroma po svoje razumevajoče, kot ste to storili vi, spoštovana kolegica. Že sekretar na ministrstvu čeprav sem danes pričakoval ministra tukaj, mislim, to so hude obtožbe, ampak okej, po poslovniku ga lahko nadomešča tudi sekretar – že sekretar Zajc je na trenutke prav pokvarjeno primerjal hruške in jabolka. To se nenehno nadaljuje tudi v vseh ostalih razpravah s koalicijske strani.

pomanjkanju opreme. Spoštovani kolegi, če bi danes spremljali zaslišanja na preiskovalni komisiji, tista, ki so bila javna, bi vam bilo jasno, da te opreme niti približno ni primanjkovalo in da je prišla pravi čas iz pravih prostorov v prave roke. To, kar počnete, že presega mejo zavajanja, to je že zavestno laganje. Kar če se nekdo zmoti pa napačno posreduje nek podatek, zavaja nezavedno, če nekdo ta podatek zavedno uporablja nenehno, potem pa lahko mirne duše rečemo, da laže. Kdo je bil odgovoren do sprejetja kriznega načrta 2020 za zaloge v bolnišnicah? In kdo je danes odgovoren za zaloge v bolnišnicah? Zavod za blagovne rezerve, morebiti? Niti takrat niti danes to ni Zavod za blagovne rezerve. Kdo pa je bil odgovoren za zaloge po Zakonu o blagovnih rezervah, sem vam že zadnjič prebral pa vam bom še enkrat, ker izgleda, da imamo zelo kratkoročen spomin. V skladu z Zakonom o blagovnih rezervah, in to tudi piše v poročilu Računskega sodišča, »ima MGRT«, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, če vam kratica nič ne pove, »pomembno vlogo na področju blagovnih rezerv, saj med drugim spremlja sprotno preskrbljenost trga z blagom osnovne preskrbe in ugotavlja predvideno preskrbljenost ter o tem poroča vladi«. Ključno je tole: »poroča vladi«. »Analizira gospodarska gibanja z vidika njihovega vpliva na preskrbljenost trga in na blagovne rezerve v prihodnjem trimesečnem in polletnem obdobju in o tem poroča vladi,« in tako naprej govori. Kdo je že tretji mandat zaporedoma minister na MGRT? Ena in ista oseba je. Zdaj pa mi vi povejte oziroma naj mi kdo pove, ker ministra danes tukaj ni, v katerem mandatu je pozabil na svojo vlogo, ki jo ima po Zakonu o blagovnih rezervah. Kdaj je poročal pravilno oziroma kdaj ni poročal? Ali je poročal Marjanu Šarcu? Mu ni. Ker medtem ko se je dogovarjal za sestavo nove vlade z novim premierjem, sploh ni hodil na seje Vlade. Torej, nekje je ta minister bogato zatajil svojo nalogo. Stanje zalog je bilo, kot kažejo današnja pričanja, popolnoma zadovoljivo. Nihče ni rekel, da ne rabimo nabavljati nove zaščitne opreme in vsega skupaj, ampak dejansko je bilo to ustvarjeno stanje, ustvarjeno z namenom. Namen pa danes lahko koncentriramo iz tistega, kar smo prebrali v poročilu Računskega sodišča. Seveda Računsko sodišče piše v jeziku, ki je njim blizu in ki ne presega njihovih pristojnosti. Pa gremo lepo po vrsti še enkrat. Računsko sodišče je ocenilo, da Vlada, Ministrstvo za zdravje, MGRT, Mors in Zavod, vsak v okviru svojih pristojnosti, niso bili učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. »Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti.« Če to še enkrat prevedem: v neskladju s predpisi in drugimi akti pomeni, bili so nezakoniti. Ampak Računsko sodišče nezakonitosti ne more ugotoviti, ker to presega njihove pristojnosti. Lahko pa ugotovi, da niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, torej so bili netransparentni, da niso bili učinkoviti, torej so bili neučinkoviti, in da ni bilo enakopravne obravnave ponudnikov, to pomeni, da je bil nekdo preferiran. Samo prebrati je treba. treba. Prav čakal sem, da boste omenili tale pasus, kako je bilo izvedeno samo eno naročilo. Pa si preberite na strani 154 drugi odstavek: »Prav tako je Ministrstvo za zdravje 13. marca izvedlo nekatere aktivnosti za naročilo milijon in pol mask v skupni vrednosti 5 milijonov 460 tisoč evrov brez DDV, pri čemer pa do sklenitve pogodbe ni prišlo, čeprav naj bi šlo za preverjenega dobavitelja. Iz pridobljene dokumentacije izhaja, da je Ministrstvo za zdravje 16. marca, po pridobitvi ocene tehnične ustreznosti, poslanki Državnega zbora poslalo elektronsko sporočilo, v katerem je navedlo, da je treba sporočilu priložena dokumenta, pogodbo za nakup mask in odločitev o oddaji naročila, opremiti z oznakami MGRT ter da predlaga takojšen podpis, saj naj bi bila zadeva nujna. Do sklenitve pogodbe ni prišlo, razlogov za to pa revidiranci niso pojasnili.« Jaz si to lahko razlagam samo, kot da je nekdo na MGRT ustavil ta posel. In tega tudi MGRT ni pojasnil.

se pogovarjamo o tem, kako kdo razkriva informacije pa kdo ne, se samo spomnite, spoštovana kolegica, kdo je na seji komisije nepooblaščeno in nepooblaščenemu strokovnemu sodelavcu razlagal vsebino iz zaprte seje Ki ni imel pooblastil za dostop do občutljivih podatkov, ni imel in to sem tudi prijavil naprej, tako da upam, da je vodstvo Državnega zbora ustrezno ukrepalo. Ena stvar, ki je tudi v poročilu, ki govori v prid temu, da se je zelo poskušalo prikriti nekatere podatke, je še zanimiva. Gremo na stran 177, lahko si sami pregledate, da ne boste rekli, da si kaj izmišljujem. »17. marca, tri dni pred vzpostavitvijo e-naslova respiratorji.mgrt@gov.si, je poslanka Državnega zobra na Zavod, MGRT in Ministrstvo za zdravje posredovala e-sporočilo, iz katerega izhaja, da je neformalna strokovna skupina iz UKC Ljubljana pozitivno ocenila ventilatorje, za katere je priložila tabelo in excel.« Potem je pa zanimiva opomba: »Dokazilo za to navedbo je e-pošta, ki jo je 17. 3. poslanka Državnega zbora z e-naslova politične stranke naslovila na e-naslov direktorja Zavoda in na e-naslov uslužbenke MGRT, to smo v reviziji pridobili iz drugega vira, od Zavoda, MGRT nam v odgovoru na naše e-zaprosilo z dne 6. oktobra, vezano na sestanek istega dne na MGRT, pošiljatelja ni razkrilo, navedlo je le vsebino tega e-sporočila na način, da niso razvidni pošiljatelj in prejemniki.« Takih vzorčkov je v tem poročilu kar nekaj. In na kaj kažejo? Na še dodatno spodbujanje te netransparentnosti. Tudi predsednik Računskega sodišča je na televiziji javno povedal, da MGRT pač ni bil tvoren sodelavec v procesu revizije teh nabav. Jaz nimam razloga, da mu ne bi verjel, sploh ker se takšne zadeve dejansko dogajajo skozi vse poročilo. Pa še veliko je takšnih zgodbic notri. Imamo več kot 250 strani zelo zanimivega branja. Pod črto se lahko strinjam s kolegi, ki govorijo, da je to poročilo zelo sporočilno, in kar je še bolj pomembno, nadvse obremenjujoče. Ampak ne, vedno znova iste zgodbe, vedno znova iste floskule: mi smo reševali življenja, pa naj stane, kolikor hoče. Ni problema, če je to res, ampak tisti »naj stane, kolikor hoče« pa ni bil narejen tako, da bi bil transparenten in v dobro javnosti, javnega interesa. To je pa tisto, kar je narobe. Bil je narejen v dobro nekaterih zasebnih interesov. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Naslednji ima besedo mag. Dejan Židan, pripravi se gospod Igor Peček. Izvolite. **MAG. DEJAN ŽIDAN (PS SD):** Hvala, gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Med nami vidim samo enega predstavnika Vlade, državni sekretar je ravno nekam odšel. Povedal vam bom, o čem razmišljam na današnji izredni seji Državnega zbora. Povsem jasno je, da danes ne bomo glasovali, zato ker pristojni odbor to bi želel prebrati, ker je povedno – ni bil sposoben izglasovati recimo naslednjega sklepa: »Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da nemudoma ukrepa v skladu s priporočili in popravljalnimi ukrepi Računskega sodišča, navedenimi v revizijskem poročilu Učinkovitost nabave zaščitne opreme,« in tako naprej. Ali ni bil sposoben pristojni odbor sprejeti naslednjega sklepa: »Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da v najkrajšem možnem času pripravi spremembe in/ali dopolnitve predpisov in/ali dokumentov, ki bodo zagotovile ustrezne podlage za ravnanje v izrednih okoliščinah, kakršne so epidemija nalezljivih bolezni in drugo.« Pa še neke podobne sklepe. Težava je v tem, da je to nekaj, kar je samoumevno, Državni zbor s tem, ko bi takšne sklepe sprejel, samo pokazal, da je pot razčiščevanja vedno nujna in potrebna, ker gre za javna sredstva, ki jih moramo varovati, pač zaradi politične večine, kakršna je, tega ta državni zbor ni sposoben v tem trenutku sprejeti. To je prvo dejstvo. Drugo dejstvo, o katerem moramo govoriti, je naslednje. Poročilo Računskega sodišča seveda ni tožilstvo kot takšno. Ni tudi ne sodišče, ki pošlje in da kazenske, takšne ali drugačne, sankcije. Domet poročila Računskega sodišča so v bistvu priporočila, kaj je potrebno narediti. Kadar pa postavi sum, da je bil kje pomembno kršen zakon, ta sum dostavi pristojnim organom, ali je to policija ali tožilstvo, in potem morajo ti organi zadeve raziskati do konca. To poročilo Računskega sodišča tudi dosti korektno napiše naslednje: nabava medicinske opreme je potekala na nek način v izrednih okoliščinah, ne samo v Sloveniji, v celotni mednarodni javnosti. Poročilo od tega ne beži. Poročilo tudi dosti korektno napiše, da vsa zakonodajna infrastruktura, pa to ne velja samo za Slovenijo, za takšne izredne razmere enostavno ni bila zadosti pripravljena.

katera oprema v Sloveniji manjka in jo je potrebno urgentno naročiti, učinkovito. In Računsko sodišče dokaže, da je bilo neučinkovito. Saj se spomnite različnih predstavnikov slovenske Vlade, visokih predstavnikov, z visokimi titulami, ko so se številke spreminjale ne za 3, 4 %, za stotine odstotkov so se številke spreminjale iz dneva v dan.

Vzpostavili ste, govorim seveda o vladi, nepregleden sistem, ko se je v resnici dogajalo, da so istega dne različni ministri iste vlade različno javnosti pojasnjevali, kako poteka nabava nujno potrebne opreme. Zdaj se zamislite, da če ministri iste vlade ne razumejo, kako deluje sistem, potem sistem ni transparenten. Kadar sistem ni transparenten, pa omogoča zlorabe. To je povedalo Računsko sodišče. Tisto, kar moramo povedati, je pa naslednje. Ko so se začele ugotavljati nepravilnosti ali sumi nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme, bi lahko Vlada odreagirala hitro, transparentno in takoj. Takrat je še bila možnost. Ne gre samo za to, da bi na ta način druga nabava opreme bila učinkovita – izraz, ki ga uporablja Računsko sodišče – še nekaj pomembnejšega bi se dogodilo. Verjetno bi se začelo vračati zaupanje državljank in državljanov, kar je pa nujno potrebno za obvladanje epidemije. Če ni zaupanja, namreč nobena represivna norma, noben represivni organ ne more ljudi prisiliti, da izvajajo ukrepe, ki pa so nujni. nujni. Fiasko pri nabavi zaščitne opreme je verjetno prvi korak, ki je povzročil na nek način razpad sistema obvladovanja epidemije. Ne bom sedaj govoril o tem groznem številu nepotrebno mrtvih v državi, ampak nabava zaščitne opreme je bila prvi korak izgradnje velikega nezaupanja – ker ni bilo takojšnje korekcije ki je sedaj, če pogledate tudi javnomnenjske ankete, splošno. Seveda samo poročilo Računskega sodišča ne bo nikogar poslalo v neko kazensko sankcijo. To je naloga tožilstva, policije in kasneje sodišč. Nekoliko s strahom opazujemo dogajanja, informacije, da tisti, ki preiskujejo sume kaznivih dejanj, lahko kar nenadoma ugotovijo, da so prekvalificirani, da napredujejo v prometne policaje. Saj veste, kaj to pomeni. Tega ne opažamo samo mi, ki živimo v Sloveniji, pozabljate, da so v tem trenutku tudi, če ne druge, oči evropske javnosti usmerjene v Slovenijo, zato ker je pred nami neka naloga, da naj bi v drugi polovici tega leta v teh nemirnih svetovnih časih vodili Evropsko unijo. Ob tem je potrebno tudi povedati, da v tem trenutku v Državnem zboru delujeta dve preiskovalni komisiji, ki raziskujeta ozadje aktivnosti, da ugotovita politično odgovornost političnih funkcionarjev, in da če še kakšne druge nepravilnosti ugotovita, obe preiskovalni komisiji, te posredujeta pristojnim organom pregona. Ne vem, ali bosta lahko svoje delo dokončali, ker tudi nihče med nami ne zna oceniti, ali je trajnost trenutne manjšinske vlade eno leto, en teden ali mesec dni. Tega v resnici nihče v tej državi ne ve. Sam osebno verjamem, da bi bilo najboljše za državo, da bi bila trajnost te manjšinske vlade samo še en dan ali eno uro, to bi bilo koristno za državo, vendar tudi če ne bosta končali svojega dela, je povsem jasno, da bo odgovornost potrebno poiskati. Jaz sem tudi povsem prepričan, da bosta razširili obseg svojega dela, da se bosta poglobili v vprašanje, ali so naročene vse vakcine, ki bi lahko bile naročene, ali pa se je skušalo na državljankah in državljanih varčevati in smo zato sedaj v nemogoči situaciji. Če smo bili pred nekaj tedni na polovici, kar se tiče neuspešnega cepljenja v Evropi kot celoti podatki za Evropo so neprimerljivo slabši, kot če jih primerjamo recimo z Združenimi državami Amerike ali če hočete z Združenim kraljestvom – smo bili po podatkih iz prejšnjega tedna že tretji najslabši,

Velika država Nemčija oceni, da ne bodo cepili ljudi, razen na lastno željo, ki so mlajši kot 60 let, druga velika država, Francija, da mejo na 55 let, slovenska stroka pa oblast pa ugotovijo, da smo očitno Slovenke in Slovenci genetsko nekoliko drugačni, da te previdnostne meje, ki jih drugi določajo, pa so to države s pomembno večjo kapaciteto kot Slovenija, v Sloveniji niso potrebne. Zato si jaz dejansko danes želim, da predmet obračuna ne bi bil tisti, ki mora nadzirati. Veste, kako napačno je, če Računsko sodišče ugotovi nekaj, kar nekemu konkretnemu političnemu funkcionarju ni všeč, in postane tarča? Pa ne tista televizijska, ampak tarča v živo, ker je dovoljeno vse najgrše pisati o inštituciji, vodstvu inštitucije in o samem predsedniku inštitucije. Saj podobno zgodbo sedaj gledamo tudi na Ustavnem sodišču ko razveljavi neustavni akt Vlade, postane tarča. Ampak, spoštovane in spoštovani, do tega poročila in tudi do odločb Ustavnega sodišča se je treba obnašati spoštljivo, skrbno, jih natančno proučiti in takoj ukrepati. Zato ni potrebnega nobenega strahu. V resnici, spoštovane poslanke in poslanci, ne razumem, kaj vam je bilo, tistim, ki ste glasovali proti, da niste mogli recimo sprejeti sklepa, da Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da dejavno in tvorno sodeluje z organi nadzora in/ali pregona pri iskanju in uveljavitvi odgovornosti za neustrezno ravnanje funkcionarjev in javnih uslužbencev v postopkih nabave zaščitne in medicinske opreme, oziroma da si prizadeva za uveljavitev njihove odgovornosti. Za zaključek pa naslednje. Organi naj opravijo delo, ki ga morajo opraviti. Naša naloga, poslank in poslancev, spoštovane in spoštovani, je, da vse, kar je v naši moči, naredimo, da neodvisne inštitucije ohranijo svojo neodvisnost, da preprečimo politične napade nanje in jih prosimo, da bo še več revizij, še več priporočil, in upamo, da bodo odzivi takojšnji, če je potrebno kaj popraviti, da se popravi takoj.

Računsko sodišče je v poročilu, ki ga obravnavamo danes, pravzaprav potrdilo to, kar smo v interpelaciji ne samo očitali, ampak na nek način tudi dokazali ministru Počivalšku. Poročilo niza in hkrati potrjuje sume o netransparentnosti pri nabavah opreme, ki smo jih obravnavali tudi na treh sejah Komisije za nadzor javnih financ, maja, junija in pa julija lani. Negativno mnenje revizorjev je na nek način povsem pričakovano. Danes je dejstvo, da so Vlada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo in Zavod za blagovne rezerve posle pri vodenju nabav opreme vodili neučinkovito. Olajševalna okoliščina pa niso bile, in to revizorji posebej poudarjajo, niti izredne razmere. Ko govorimo o učinkovitosti, ki je poleg smotrnosti porabe javnih sredstev, je to tisto, kar mora preverjati Računsko sodišče, zato izgovori, da Računsko sodišče ni zapisalo navedb o korupciji ali o čem protizakonitem, niso na mestu. Vsi namreč vemo, da Računsko sodišče sume storitve kaznivih dejanj odstopa drugim organom, in to je tudi storilo že decembra. 13 pogodb, kot je povedal gospod Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča, in kar je v poročilu tudi zapisano, je predalo preiskovalnim organom. Kolega Paulič je v svoji razpravi že povedal, učinkovitost se v različnih besednih oblikah v poročilu pojavi kar 195-krat, jaz bom dodal, učinkovitost v negativnem smislu, torej kot pojem neučinkovit, medtem pa zelo redko, jaz sem samo trikrat zasledil, pojem učinkovit, kot na primer na strani 227. Ga bom tudi citiral, zato da ga osvežimo, v kakšnem kontekstu je bil pojem učinkovit izražen. Citiram: »Menimo, da je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z NIJZ učinkovito, sproti in celovito, spremljalo razvoj širjenja nalezljive bolezni COVID-19,« takoj zatem pa nadaljuje, zopet citiram, »vendar pa se na pridobljene informacije in opozorila ni dovolj učinkovito odzivalo, saj ni nemudoma pristopilo k ugotavljanju zalog in k sistematičnemu ocenjevanju potreb po urgentnih nabavah zaščitne in medicinske opreme.« Konec citata. Sam se na tem mestu seveda lahko vprašam, zakaj. Druga pomembna ugotovitev, ki izhaja iz poročila, pa sploh ni presenetljiva. Ta je, da postopki javnega naročanja »niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov«. Tudi to dobesedno izhaja iz poročila. V eni izmed razprav poslanca iz koalicijskih vrst smo na odboru poslušali navedbe o kriznem menedžmentu, češ, mora se vedeti, kdo ukazuje. S tem bi se lahko celo strinjal, ampak bistveno bolj pomembno pri tem je vedeti, komu se ukazuje, in tisti, ki te ukaze dobiva, mora še bolj točno vedeti, kako in kdaj mora te ukaze izvesti. Računsko sodišče zdaj potrjuje, da je Vlada vzpostavila izrazito nepregleden sistem. Prepričan sem, da ne naključno. Nasprotno, ravnala je premišljeno in namerno. Najprej je za nakupe opreme zadolžila zavod, ki za to nalogo ni bil usposobljen. Nato je ustanovila medresorsko delovno skupino, dan zatem pa minister Počivalšek še svojo projektno skupino. S kakšnim ciljem? Sam sem prepričan v to, da z enim samim – zato, da se prikrije odgovornost. Kar se tiče očitka, ki sem ga izrekel na začetku glede netransparentnosti, to dokazuje tudi množica na novo vzpostavljenih elektronskih naslovov, na katere so, enako kot na e-naslove nekaterih posameznikov, prihajale ponudbe. Namerno, najverjetneje, jih niste nikoli zbrali na enem mestu, pregledali. Ponudbe so si dejansko samooklicani pristojni izmenjevali, ampak ne vseh. Veliko jih je ostalo neodprtih, tudi to smo že slišali, in pri tem se niste dali motiti. Pristojni so sklepali pogodbe, četudi so bile ponudbe nepopolne. Vlada je kupovala opremo oziroma ventilatorje, ki so bili za zdravljenje bolnikov s covidom-19 brez dokupa potrebnih dodatkov neuporabni. V drugi val smo vstopili kar s tremi četrtinami neuporabnih ventilatorjev. In če spet citiram eno izmed navedb iz revizijskega poročila s strani 174, se glasi takole: »V več primerih nabav zaščitne in medicinske opreme je bilo ugotovljeno, da so različne osebe, ki niso bile zaposlene na Zavodu, dajale Zavodu, direktorjem in preostalim vodilnim uslužbencem na Zavodu, konkretna navodila o tem, s katerimi ponudniki in pod kakšnimi pogoji naj Zavod sklene pogodbo, oziroma so bili celotni postopki pridobivanja obravnave ponudb izvedeni s strani tretjih oseb ali pa so se te vsaj pomembno vključevale v izvedbo oziroma pospešenje bistvenih faz nabavnih postopkov.« Konec citata. Za katere konkretne primere gre? Štiri pogodbe za nabavo ventilatorjev, ki so bile sklenjene na podlagi posredovanja uslužbencev na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, s točno določenimi izbranimi ponudniki, z določenimi elementi, s količino, ceno in pariteto. Dve pogodbi za dobavo zaščitne in medicinske opreme sta bili sklenjeni na podlagi posredovanja drugega uslužbenca na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Šest pogodb za dobavo zaščitne opreme je bilo sklenjenih tako, da so bili ves del komunikacije, pridobivanje in ocena ustreznosti ponudbe izvedeni prek uslužbenke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ne bom našteval vseh. Za konec samo še: za sklenitev dveh pogodb za nabavo zaščitnih mask je v postopku hitre obravnave posredoval bivši državni sekretar na ministrstvu za delo. Kaj je pri tem spornega? Pri vseh teh naštetih primerih so neposredno sodelovale in odločale osebe, ki za to niso imele pooblastil niti ne kompetenc. Enkrat mi je zelo uspešen tuji poslovnež v neformalnem razgovoru rekel: »Če zaradi posla skleneš prijateljstvo, je to velik uspeh, če skleneš posel zaradi prijateljstva, pa nisi mogel storiti večje napake.« Na koncu bi rad samo omenil še Odbor za gospodarstvo in predlagana priporočila. Pričakovali smo, da bo Odbor za gospodarstvo predlagana priporočila zavrnil, pa vendar gre ponoviti, čemu pravzaprav vladna koalicija s tem, ko je zavrnila ta priporočila, nasprotuje. Če povem zelo preprosto, nasprotuje ravnanjem, ki so v zrelih demokracijah samoumevna in niti ne potrebujejo poziva k spoštovanju le-teh. Vladna koalicija se ne strinja oziroma se ji ne zdi potrebno, da Vlada ukrepa v skladu s priporočili in popravljalnimi ukrepi revizorjev, in hkrati ne priznava ugotovitev Računskega sodišča, zato ker se razgaljajo vladne stranpoti, napake, sporne prakse, in da ne rečem s tem povezani tudi sumi na neracionalno javno porabo. Hvala lepa.

prevečkrat povedali. Danes sem večino časa preživel na preiskovalki, ki se ukvarja s to tematiko. Kot sem že večkrat rekel, po tednu dni obstoja te vlade so do nas prišle neke prve informacije od ljudi, ki so dejansko blizu NSi, da se gre v nabave zelo po domače. To, kar je po aferi maske s strani opozicije ustavnega loka bilo nekaj, kar bi takrat lahko imenovali hipotetične obtožbe te vlade in koalicije in njih podpornikov – mogoče je kdo še za mano; ne, ni več SNS – se je v bistvu skozi to revizijo izkazalo za dejstvo. Nekdo je učinkovito zlorabil epidemijo, sklicujoč se na »rešujemo življenja«, malo je ugasnil luč oziroma erar za nekaj časa, da se ni videlo, kako bi šle transakcije proračunskih porabnikov, nekaj časa ne razkrival pogodb in v bistvu izpeljal neke pajdaške posle. To so v bistvu dejstva. Veste, tudi neko opravičevanje tipa, ki ga poslušamo, eksvlada je bila takšna in takšna – če bi bile vse eksvlade, vključno s prvima dvema Janševima, stokrat slabše, kot jih vi prikazujete, to ni ne ustrezen izgovor ne opravičilo za vašo raboto. Tudi če ne bi bil dedek, bi seveda gledal, kako bo ta družba in država odplačevala 60-letne obveznice. Onkraj vsega, kar je bilo povedano, onkraj napada na Računsko sodišče kot enega od ključnih watch dogs, veste, kaj mene v bistvu najbolj boli, pa gledam tudi te zadnje dneve? Ali bo Zdravc Počivalšek šel v parlament ali ne. In potem se oglašajo razne gospe maruče pa mehi pa še kdo pa rečejo: »Ne, ne, naj Zdravc ostane na MGRT, ker Zdravc pa zrihta.« Ampak o tem je Igor prej govoril. Veste, s to ekonomijo ali, če hočete, politično ekonomijo nekdo bo nekomu nekaj zrihtal, smo mi, spoštovana gospoda – bom kar rekel, ker imam na koncu jeziku – razvojno v kurcu. S takim pristopom bo najbolj pametni del naših vnukov, pa njihovih vnukov šel v neke družbe in države, kjer bodo imeli drugačno genetiko politične kulture. In ta gospod, ki je tukaj najbolj obremenilen, mi bo včeraj po televiziji razlagal o politični kulturi. Mislim. Pa sram ga bodi! In mene dejansko najbolj boli ob teh rabotah, ko se je razkrila afera maske, da če ne drugje na Ekonomsko-socialnem svetu predstavniki delodajalcev in delojemalcev tega niso obsodili in zahtevali odstop vlade. Veste, ker mi govorimo o neki mentalni shemi. In to je problem! Ta mentalna shema je v tej vladi še bolj izrazita, kot je bila v kakšnih predhodnih. Trenutno končujem branje neke zelo zanimive knjige Zgodovina hladne vojne od Arneja Westada, ki je največji strokovnjak za to področje. Seveda je včasih nezahvalno vleči paralele, ampak veste, tretja Janševa vlada je neka kombinacija Mao Cetunga med kitajsko kulturno revolucijo, kar nekateri tudi tukaj v parlamentu zelo izražajo, pa Stalina v zadnjih letih njegovega življenja. Seveda v Sloveniji nas ne morete kot Navalnega poslati v kakšen KZ lager, čeprav se mi zdi, da je nek poslanec SDS tudi to pisal iz štajerske provenience, da bi nas bilo treba vse zapreti. Na Twitterju pa ratate Rdeči Kmeri.

politične nekulture, primitivizma, arogance, za katero potrebujemo natančen medicinski laser in to je v bistvu treba izrezati in sežgati

Hvala za besedo, predsedujoča. Svojo razpravo bom začela s stavkom, ki ga je omenil predlagatelj v začetku, in to je odnos do spodobnega. Ta tretja Janševa vlada je popolnoma izničila prav odnos do spodobnega. In potem se čudite, če je nivo politične debate v tem državnem zboru na najnižji možni ravni, če je zaupanje v to vlado na najnižji možni ravni, in govorite o nekakšnem razkolu. Pa ne gre za to. Gre za razkol med demokratično opozicijo in temi totalitarnimi težnjami, ki jih pač predsednik Vlade ima. Pravite, da ste reševali življenja. Reševali ste svoje denarnice in denarnice vaših političnih zaveznikov, prijateljčkov, celo mamic, sester, družinskih članov, kar je popolnoma nedopustno. Če primerjate epidemijo z vojno, potem gre to definitivno za vojno dobičkarstvo, kar pa je zločin. Po KZ-ju, tudi tržni inšpektorat preiskuje. Mislim to, da nekdo sredi epidemije lahko namerno pošlje nedelujočo opremo, se pravi maske – neuporabne, PCR teste – neuporabne, ventilatorje – neuporabne, tem, ki se borijo in dejansko skušajo reševati življenja ljudi – se pravi, medicinsko osebje, zdravniki, medicinske sestre – v DSO-jih, to to lahko naredi samo skrajno nemoralen človek. In pika. In tukaj, tukaj je točka, kjer se začnemo pogovarjati, in ne sprenevedanje, da prejšnja vlada ni naredila, pa smo mi ne vem kaj morali. Eni celo sanjajo, da bi se jim opozicija morala opravičiti. Državljanom se boste morali opravičiti nekoč in vsem žrtvam. In to, ko govorite, da zdaj je pa v DSO-jih kar naenkrat veliko postelj. Ja, ampak zakaj? Zaradi preštevilnih smrti v DSO-jih, kar je popolnoma nedopustno. Državni sekretar Simon Zajc, ki je tukaj sedel v imenu stranke SMC, ki je prišla s polnimi usti pravne države, ničelne tolerance do do korupcije in tako naprej, etike, morale in tako naprej, govori, da je prejšnja vlada imela zanemarljivo število nabav, ki jih je izvedla prejšnja vlada. Kakšno sprenevedanje! Kdo pa je bil prejšnja vlada? Taisti državni sekretar je bil minister v tej vladi! Se pravi, bil je še kako vlada. Počivalšek Zdravko je bil še kako vlada, že tretji mandat je minister za gospodarstvo! Dejansko je nedopustno, kar počnete, in laž na laž poslušamo od te vlade. In seveda norčevanje iz ljudi, ali kot vi radi rečete, davkoplačevalcev, kajti javni denar ste trpali v privatne žepe. Zdaj si oddahnete, ko v poročilu ni omenjene korupcije. Ves čas je odgovornost MGRT-ja omenjena noter. Nedopustno je, da poslanec SMC-ja govori, da je poročilo Računskega sodišča orodje političnega obračunavanja in se takoj spravite na predsednika Računskega sodišča. Spravite se pa na vsakega, ki vam ni pogodu in ki ne molči ob vaših umazanih poslih. Pa so to mediji, pa je, ne vem, direktor STA-ja, pa je zdravnik, ki opozori, da ti presneti ventilatorji ne delujejo – ga boste diskreditirali! Ne boste rekli, pa poglejmo, zakaj ne delujejo. In zdaj vam tudi predsednik Računskega sodišča ni všeč. Najboljše, da jih vse zamenjamo. Pa narod boste na koncu zamenjali, da vam bo pogodu. Računsko sodišče je najvišji organ, ki nadzoruje poslovanje državnih računov, državni proračun in celotno porabo finančnih sredstev državnega proračuna. In zdaj diskreditirati predsednika Računskega sodišča zato, ker vam poročilo ni všeč, to je enostavno za en drug sistem, ki ne spada v 21. stoletje, še manj pa v Evropsko unijo ta trenutek. Govorili ste tukaj, poslanka iz Nove Slovenije, da nihče ni mogel predvideti, kakšna bo ta epidemija. Česa nismo mogli predvideti? Prvi val mogoče ne, drugi smo morali predvideti, ste morali in točno vedeti, kaj vas čaka. Česa pa mi nismo mogli predvideti, pa nismo mogli predvideti nemoralnosti te vlade, ki je trpala provizije.

Že v prejšnjem mandatu smo v bistvu predlagali mi v Levici, da bi ustanovili javno agencijo za naročanje oziroma nabavo medicinske opreme. Tudi Računsko sodišče je reklo, da bi bilo to zelo modro. Ampak ne, kako bi pa potem financirali prijateljčke, ki vam potem za časa volitev vračajo usluge. In to je ta kanalizacija javnega denarja v privatne žepe, ki je popolnoma nedopustna. Osebje Adrie mi je pisalo, kako bi bili ponosni, če bi lahko z Adrijinimi letali prevažali medicinsko opremo za domovino. Ampak ne, mi smo Adrio prodali in smo plačevali drag transport. Ampak imeli smo pa prelete Natovih letal, da so uboge starostnike strašili tam bombniki. Popolnoma butasto! Medtem ko so se vozili, so drugim pametnim državam Natova letala opremo vozila brezplačno. Potem imamo, tako kot je rekel Miha Kordiš, »ko je vlada Janeza Janše, gredo provizije v nebo«. In grejo dejansko v nebo in vsi, ki vas spomnijo na orožarsko afero, na patrio in zdaj na tole zadnjo nabavo medicinske opreme, so pač tisti grdi, grdi, ki vam nagajajo, da ne morete nekako spontano početi, kar hočete. To je naloga opozicije, da vam gleda pod prste, ampak vi potem hitro zamenjate, ne vem, šefa policije, kriminaliste, šefa NPU-ja, zamenjate medije, sodišča, vse boste zamenjali, samo da boste imeli kimavce in da boste počeli, kar boste hoteli. In potem imamo – kaj? Droge, orožje, prostitucijo. Tukaj smo že nekajkrat govorili o tem, s čim se v resnici ta vlada ukvarja. Veste, demokratični sistemi se pač zelo težko

Naj še omenim, da je SAZU ponudil mnogo cenejšo medicinsko opremo, ampak ne, to ne. Tudi vprašanje, na katerega mi nihče ni odgovoril nikoli, zakaj je v vseh CC-jih ob prodaji in nabavi medicinske opreme vodja Poslanske skupine Nove Slovenije gospod Jožef Horvat. Imeli smo te maile v rokah. Kaj je to pomenilo? In potem minister Tonin, ki je izgubil kamion opreme. A jo je kdaj našel, a nam je kdaj povedal, kje je ta oprema? In temu istemu človeku bomo zaupali 780 milijonov za nabavo vojaške opreme. 780 milijonov! A vi veste, koliko bolnic bi zgradili, koliko domov za starejše bi zgradili, koliko bi si državljani lahko opomogli in spodbudili gospodarstvo s tem denarjem? Ampak ne. Človek nima nikakršnih izkušenj z vojsko ali je samo fan nekega gospoda, ki je obramboslovec, in misli, da lahko razpolaga s temi blaznimi milijoni. Skratka, naj vam do konca povem le to, da je bilo preveč žrtev zaradi vaših grdih dejanj. Nekoč boste morali, verjetno, odgovarjati, pa če ne pred zakonom, pa pred Bogom, kot se rado temu reče. In vprašati se in vprašati svojo vest, koliko ljudi ste ubili z nedelujočo opremo, bi bilo res primerno, ne pa, da vsakega, ki vam pove, da lažete. In dogaja se, da ta aroganca in ignoranca te oblasti presega vse, kar smo do zdaj doživeli. Zamenjati predsednika Računskega sodišča, zamenjati novinarje, RTV, Galeta, ki je povedal, za kaj gre. Tako res upam, da se enkrat te stvari razjasnijo dokončno. Hvala.

Toliko žalitev, toliko obsodb, toliko obtožb, kot sem jih danes slišal s strani opozicijskih strank, pa verjetno ni bilo izrečenih, odkar obstaja slovenski parlament. Res skrajno neverjetno, neprimerno in žaljivo do vseh tistih, ki s srcem in s trdim delom, nočnih izmenah in tako dalje delajo za to, da bi reševali situacijo, reševali življenja ljudi in vse tisto, kar se nam je zgodilo v tem času, ko je epidemija.

da so me pred nekaj časa obvestili, ker sem pač bil operiran na kolenu in nisem mogel biti v Državnem zboru, da mi je gospa Tomića naredila eno veliko reklamo v Državnem zboru. Sem zelo ponosen. Gospa Violeta Tomić, iskreno hvala. Baje, da ste me hvalili, ne morem verjeti. Opozicijska poslanka Levice hvali Marijana Pojbiča, vsaka vam čast in najlepša hvala za to! Danes ste tukaj povedali, da smo v koaliciji naredili vse, da bi diskreditirali predsednika Računskega sodišča gospoda Vesela in da to delamo zato, ker nam revizijsko poročilo ni všeč. ni všeč. Rad bi vam povedal, da to pa je laž na deseto potenco. Očitno pri vas tolikokrat izgovorite laž, da si želite, da bi postala resnica. Pa vam ne bo uspelo. Mi, kar se poročila tiče, nimamo nobenih težav. In v poročilu to, kar je zapisano, je zapisano, ampak absolutno ničesar ni zapisano, kar bi lahko obremenilo to vlado. Ničesar. Tudi Računsko sodišče ni tisto, ki bi sprejemalo odločitve, da koga obsodi ali pa ne. Upam, da se tega vsi zavedamo in vsi razumemo. Potem, ko ste govorili, gospa Violeta Tomić, o tem, koliko ljudi je umrlo zaradi tega, ker je bila oprema neuporabna. Vprašal koliko ljudi je umrlo, zato ker so bila prazna skladišča. O tem se vprašajte, pa ste bili nadkoalicijska stranka. Vam bom potem prebral neke določene zadeve, ki vam bodo po moji oceni morale dati misliti, ker so kronologija dogodkov od enega trenutka do drugega. Potem sem danes poslušal gospoda Pavšiča, ki je govoril o neki žalitvi zdravega razuma. Gospod Pavšič, govorili ste, če bi poslušali preiskovalno komisijo, bi ugotovili, da je bilo vsega, kar se tiče opreme, dovolj. Potem ste hkrati povedali, da ima gospodarsko ministrstvo pa v celotni zgodbi veliko vlogo in veliko besedo. To ste danes povedali. Ampak, potem ste pa hkrati zapisali v zadnjem odstavku vašega predloga Vladi Republike Slovenije v zvezi z ugotovitvijo revizijskega poročila o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa naslednje. V petem odstavku na strani pet, »Zavod je bil do 23. marca 2020 pri izvajanju postopkov javnega naročanja samostojen, potem pa je Vlada na predlog Ministrstva za gospodarstvo kot pomoč Zavodu pri izvajanju javnega naročanja ustanovila medresorsko delovno skupino in nanjo prenesla del postopkov javnega naročanja, in sicer postopke obravnave ponudb za dobavo opreme. S tem je presegla postopke javnega naročanja V nekem časovnem obdobju danes v vaši razpravi pa ste ugotovili, kako pomembno vlogo ima Ministrstvo za gospodarstvo in da bi moralo na vladi dajati poročila in tako dalje in tako dalje. In potem iz tega enostavno več človek ne razume, kaj je zdaj tisto, kar ste želeli povedati: ali dvakrat lažete ali sploh ne veste, kaj govorite. Po eni strani imam pisni dokument na mizi, na drugi strani sem poslušal današnjo vašo razpravo in če si boste pogledali magnetogram, boste ugotovili, da imam prav. Danes sem poslušal tudi gospoda Židana, ki je med drugim rekel, da gre za javna sredstva, ki jih moramo varovati, da je iz tega poročila revizijskega pa viden sum. Spoštovani kolegi in kolegice, predvsem SD in gospod Židan! Koliko časa ste bili na vladi in oblast imeli v svojih rokah? Koliko časa? 25 let. In kaj ste v tem času storili? Kako bi lahko neka vlada, ki je leto dni ali pa par mesecev na oblasti, sprejemala neke odločitve, ki bi bile popolnoma izven zakona? Kako, če bi bila zakonodaja primerno regulirana, stvari tako, kot morajo biti. Iz Računskega sodišča izhaja ravno to, da je bilo marsikaj pomanjkljivega v zakonodaji, ki je pa vlada, ko je prevzela vodenje, nikakor ni morala spremeniti. Ker je po 25-ih letih, ali pa bom rekel malenkost razmaka, štiri leta ali pa nekaj mesecev potem bila vlada Janeza Janše, ki je delala zelo dobro, ste pa 25 let bili v vladi – in kaj ste naredili? In to je potem sum, zakaj se je to dogajalo, kako se lahko to dogaja in kaj pravzaprav je tisto bistveno, kar vi danes skozi to razpravo želite povedati. To bom pa povedal v nadaljevanju. Spoštovani gospe in gospodje iz opozicije, če bi bil naivnež in neuk, kot mi velikokrat podtikate – in podtikate mi, da imam končano osnovno šolo in da sem s klobasami kupoval osnovno šolo. Še enkrat vam bom povedal eno stvar, ki si jo morate vsi zapomniti, ker je prav, da jo slovenska javnost ve. V mojem okolju ljudje vsi vedo. V naši družini je bilo šest otrok, samo oče je bil v službi, ker mama je morala varovati doma otroke. Kako bi si lahko privoščil klobase in s klobasami podkupoval učitelje? Če ste to vi lahko počenjali v socializmu, jaz si tega nisem mogel privoščiti, ker moj oče ni zaslužil toliko, da bi lahko to počenjal na tak pokvarjen, koruptiven način, Vse, kar sem naredil, vsa moja izobrazba je na spletni strani Državnega zbora in si poglejte, kakšna je moja izobrazba. Samo zato, da vam pojasnim, da ne boste več zlorabljali slovenskih medijev in mi podtikali te laži in ta zavajanja. Če bi vas – moja mama, hvala bogu, še živi, ampak sem zelo žalosten, stara bo 85 let, in če bi to sedaj slišala in to, kar ste mi podtikali, bi res lahko samo zajokala. Resnično. To vam moram povedati in prav je, da sem danes to povedal, moral sem to enkrat povedati, da s tem prekinemo enkrat. S to vašo prakso podtikanja. To, kar se je do tega trenutka zgodilo, in to, kar je Vlada v takih težkih okoliščinah naredila, vlada Janeza Janše, je naredila to, da je reševala izjemno komplicirano in problematično situacijo in jo tudi rešila. Ne dokončno, ker ta epidemija še traja, vendar je v tistih okoliščinah, kakršnih je sprejela vodenje države, resnično odreagirala tako, kot je bilo potrebno, in seveda tudi celotna koalicija. Tukaj moram pohvaliti celotno koalicijo, ne glede na to, da poskušate na vsak način razbiti na vse možne kremplje in ne vem, kaj vse počenjate, da bi jo razbili. Še kaj vam moram povedati. Odkar ste izgubili oblast, se vam je res nekaterim poslankam in poslancem, v narekovajih rečeno – pa se vnaprej opravičujem – popolnoma zmešalo. Nimate več občutka za ljudi, niti za zdravje ljudi, niti socialnega občutka, imate pa zelo veliko željo po ponovni oblasti, nadaljevanju privilegijev, neskončnemu uživanju v bogastvu, ki ga očitno nimate nikoli dovolj. Sedaj vam bom citiral preroške besede gospoda Ivana Krambergerja, dobrotnika iz Negove, kasneje je bil likvidiran. Sedaj vam bom citiral samo en stavek, in ko ne bodo vladali,« – ko ne boste vladali, opozicija, ki ste do sedaj 25 let vladali, dodajam – je zapisal, citiram, »takrat bodo protestirali in pozivali k smrti tistih, ki vladajo, pa niso iz njihovih vrst«. Poglejte si, kaka hujskaška zgodba se odzadaj dogaja, ko imamo to epidemijo, ko bi morali stvari reševati – kaj počenjate? Hujskate ljudi k takšnim in drugačnim protestom. Zlorabljate otroke. Zlorabljate

Torej, bom nadaljeval s priporočili. To, kar sem citiral, je to tisto, kar se v tem trenutku v tej družbi dogaja. Ker nimate oblasti, bi naredili čisto vse, greste preko trupel za dosego svojega cilja, da pridete nazaj na oblast. To je noro, to je neprimerno in skrajno škodljivo za prihodnost in razvoj te države. Ker sem rekel, da se vrnem na priporočila, se mi zdi pomembno, da vas seznanim s kronologijo dogodkov, ki bodo poudarjali in dokazali, zakaj pravzaprav smo mi prišli v situacijo, ko je bilo potrebno nujno hitro in odgovorno odreagirati. Zdaj vam bom kronologijo prebral zelo na kratko. 2. decembra 2019, gospod Marjan Šarec, v boju zoper koronavirus – oziroma tako je bilo v članku zapisano Kdo je dejansko zamočil, v narekovajih.

Poleg tega je za nujno človekoljubno pomoč namenila prispevek Svetovni zdravstveni organizaciji v višini 60 tisoč evrov. Gospod Šarec zaukaže Počivalšku, da je treba nazaj zapolniti skladišča z maskami do decembra 2020. Ali si vi znate predstavljati? Skoraj celo leto bi bili brez zaščitne opreme, če bi upoštevali in če ne bi bilo spremembe, da ne bi Šarec vrgel puško v koruzo! 22. februarja 2020: v Italiji razmere postajajo zelo dramatične, zato predsednik naše stranke in sedanje vlade gospod Janez Janša zahteva sklic Sveta za nacionalno varnost. Poleg sklica Sveta za nacionalno varnost gospod Janša zahteva tudi ustanovitev nacionalnega kriznega štaba, predstavitev pripravljalnih ukrepov in sprotno in resnično obveščanje javnosti. 27. februarja ob pozivih, da mora zapreti meje in aktivirati Civilno zaščito, gospod Šarec odvrne,

Izjava, da se zdravniki bojijo virusa, je legitimna, ne prispeva pa k umirjanju javnosti. V Sloveniji je prvi znan primer okužbe s koronavirusom, iz stroke pa prihaja resna opozorila, gospod Šarec izjavi, da gre za lažne novice, prihajajo pa te lažne novice seveda iz političnih sfer dobro znanih. In v tem času, to je bilo 5. marca, medtem v sosednji Italiji že preštevajo mrtve. Teh je toliko, da njihova trupla odvaža vojska.

Čeprav imamo ta dan v Sloveniji že 16 okuženih s koronavirusom, gospod Šarec vztraja, »še zdaleč nimamo epidemije. Ni bilo potrebe, da bi SNAV sklical prej«. Kdaj pa bi bil potem pravi čas? Gospod Šarec na nacionalni televiziji izjavi, »ko bo čas za to, bomo tudi to razglasili«. 9. marec 2020: Vlada pravi, da še ni čas za zapiranje vrtcev in šol. Gospod Aleš Šabeder, takratni minister za zdravje, na novinarski konferenci izjavi, »splošno zapiranje vrtcev in šol zaenkrat po ocenah stroke in tudi Sveta še ni potrebno«. 11. marec 2020: zaradi izbruha virusa v Šmarjah pri Jelšah župan gospod Matija Čakš ukaže zaprtje šole, minister za šolstvo dr. Jernej Pikalo pa naslednji dan 12. marca 2020 napade župana na Radiu Slovenija, češ da župani nimajo nobene zakonske podlage za zapiranje šol. 12. marec 2020: gospod Šarec le pove, da bodo razglasili epidemijo, a ne zaradi zdravja prebivalstva. Zakaj potemtakem? Citat, »mi jo bomo razglasili zaradi lažje organizacije dela«, izjavi gospod Šarec na novinarji konferenci. 13. marca pride nova vlada, predsednik Vlade gospod Janez Janša. Takrat je gospod Janez Janša poudaril, da se mora Vlada še isti trenutek začeti ukvarjati z urgentno zadevo, to je koronavirus, in da bodo že na prvi seji Vlade začeli začeli sprejemati dodatne ukrepe za zajezitev novega virusa. 14. marec: Vlada v Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve naleti na prazna skladišča opreme. Opreme ni dovolj niti za zdravnike, kaj šele za druge prebivalce Slovenije. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, torej je bilo potrebno urgentno odreagirati. Imeli smo veliko število že obolelih. Problem smo imeli število zdravnikov, medicinskih sester brez opreme, premalo postelj, ni bilo respiratorjev in tako dalje V takšni urgentni situaciji, ko je vlada Marjana Šarca do konca, preden je vrgel puško v koruzo, ker pač enostavno je ugotovil, da ni sposoben, ali pa ni želel, ali ni imel dovolj velike podpore v koaliciji, takratni koaliciji, da se tega več ne gre. Je vrgel puško v koruzo in v tistem trenutku je nastopila vlada Janeza Janše, ki je morala, zato sem uvodoma povedal, takoj reagirati. Še to za ironijo. V tem zapisu, ko govorimo o predlogu priporočil Vladi Republike Slovenije, ki ga je pisala sedanja opozicija, napišejo med drugim v četrtem odstavku naslednje

Ne vem, kje vi živite, kje ste takrat živeli! Kako je lahko ključni postopek, ko je na drugi strani ljudje umirajo, ko je urgentna situacija? Tudi zakonodaja dovoljujejo popolnoma drugačne okoliščine v takih okoliščinah. Zakonodaja to dovoljuje. Ta vlada in ta koalicija sta v teh spremenjenih in zelo zaostrenih okoliščinah odreagirali tako, kot je potrebno: pošteno, odgovorno, zelo delovno. Seveda niti

Se pravi, zaradi vas, če bi že sto ljudi umrlo, bi še vi vseskozi govorili, da se je treba postopka držati. V naši birokraciji, v birokratizirani državi vemo, kaj pomeni to, kako potekajo birokratki postopki. Dragi moji, kolegi in kolegice, take stvari vi pišete tukaj notri, ki nimajo nobene zveze, nobene zveze s poročilom Računskega sodišča. In vseskozi podtikate, vseskozi zavajate, lažete, napadete to vlado, kot da je kriminalec, in jo obsojate. Danes, ko sem poslušal par razprav; ne vsi, marsikdo izmed poslancev – in to cenim, gospod Prednik, kar ste zdaj pokazali, vi niste med njimi, zagotovo ne, zato vas tudi cenim –, so pa nekateri danes, pa ne bom govoril o imenih, ki vseskozi obsojajo, kot da nastopajo v fazi tožilca oziroma sodnika. Vnaprej direktno diskvalificirajo, direktno napadajo in z lažmi obsojajo, za to nimajo nobene pravne podlage namesto tožilcev in sodnikov to vlado, te ministre, tudi gospoda Počivalška, ki moramo kapo dol vzeti, vsaka mu čast, je dokazal skozi celo to zgodbo, kako je treba v danih okoliščinah odreagirati. Tako je naredil tudi Matej Tonin in še posebej je bil izpostavljen pa predsednik Vlade, gospod Janez Janša, ki je moral to vse skupaj povezati in v teh okoliščinah poiskati prave rešitve. Nikoli ne trdim in ga ni v tej dvorani, ki bi lahko rekel, da ti lahko v nekem določenem trenutku narediš vse najboljše in da se ne bi dalo nič narediti drugače, tega noben ne more trditi in tudi ne trdi. Ta vlada in ta koalicija, ko je prevzela vodenje države, je naredila čisto vse, kar je bilo v tistih okoliščinah; mogoče s predpostavko, o kateri sem prej govoril: prazna skladišča, katastrofalna situacija in tako dalje in tako dalje. Danes se tudi osebno sprašujem pri vsem tem, kar poslušam, ta podtikanja in kako se krade. Sprašujem vas, ali je to slučajno vaša praksa. Kako veste, kako se krade, ko vseskozi pravite, kako se krade? A imate vi to prakso? V 25-ih letih mi to postaja sumljivo. Se pravi, vi točno veste, kako se krade! In zdaj obsojate to vlado s tistim, kar ste vi delali. Čakajte malo, no! Tega pa enostavno ne more človek razumeti, ampak iz tega, kar sem danes iz vaših razprav poslušal, izhaja, izhaja, in to ni trditev, izhaja, da pa bi mogoče pa to le bila v 25-ih letih vladanja tistih, ki so bili na oblasti, lahko praksa. To bi bilo pa skrajno neprimerno, nesprejemljivo, da to, kar ste delali – v narekovajih govorim vse, da se razumemo –, zdaj poskušate obremenjevati sedanjo vlado, vlado Janeza Janše, ki skupaj s koalicijo in z vsemi strankami, ki so v koaliciji, rešuje to situacijo, in hvala bogu zaenkrat zelo, zelo dobro. Ko sem govoril, da je odgovor na dlani, poglejte, denar je v 25-ih letih izginil in samo par podatkov, da vam bo dano na znanje, o čem govorim. Če bi vlagali v zdravstveni sistem dovolj, bi imeli vlaganje tudi v zdravstveno osebje. Če bi vlagali v investicije v zdravstvu, ki zelo primanjkujejo – nimamo negovalnih bolnišnic. Kaj ste delali 25 let, da nimamo niti ene negovalne bolnišnice? 10 tisoč postelj premalo imamo za starostnike. V teh zavodih imajo slabe plače, premalo osebja za oskrbo oskrbovancev.

je šel ta denar, to me zanima. Je pa, spoštovani kolegice in kolegi, očitno res, da je veliko denarja v žepih vaše leve klientele; v jahtah, v vilah, tudi ukradenih vilah, zdravljenju bogatunov na račun ljudi v Švici. Torej v izjemno polnih žepih privilegirancev. Očitno sta vam oblast in denar stopila v glavo do te mere, da ne znate več živeti v realnem svetu in mislite, da je edino prav, če ste na oblasti. To preprosto ni res in ne sme in ne more biti tako. Prav zato uporabljate čisto vse, kar je mogoče, da bi sedanjo vlado, njenega predsednika, potem predsednika SMC-ja Zdravka Počivalška, prav tako Mateja Tonina in še ostale, ki delajo v dobro Slovenk in Slovencev, z lažmi, neresnicami in podtikanji poskušali diskreditirati. Meni verjemite, da vam to ne bo uspelo, ne glede na javna mnenja, ki jih piše Delo, ki jih piše Večer, ki jih poskušajo pretvarjati na marsikaterem mediju, ki ga danes ne bom javno izpostavljal. Ampak glejte, meni verjemite, s takim načinom pristopa in s takšnimi napadi in na takšen revolucionaren način poskušanja zamenjave vlade ne boste uspeli. Slovenke in Slovenci, kljub temu da imamo 30 let države, smo se nečesa naučili: revolucija ni prava pot do cilja. Do cilja je prava pot dogovor, pogovor in sodelovanje in to vam stranka SDS in celotna koalicija že velikokrat ponudila. Rajši se tega lotite in da bomo skupaj potem na podlagi tega nekaj dobrega storili za državljanke in državljane, ne pa metali polena pod noge drug drugemu, namesto da bi delali za ljudi. Ta koalicija dela za ljudi in tudi od vas, od opozicije ali pa vsaj večine, bi to pričakoval v teh zaostrenih okoliščinah. Politični boj za oblast je bil in bo, ampak ne po revolucionarni poti. Spomnite se nazaj, kaj je revolucionarna pot prinesla.

verjamem in sem prepričan, da delamo vse, kar je v naši moči, vsaj ta vlada in koalicija, da bi pomagali ljudem, da bi delali za ljudi. Ne glede na politično barvo strank v tej koaliciji se maksimalno borimo s problemom, ne pa z nagajanjem drug drugemu. In hvala vsem koalicijskim partnerjem, si upam to reči kot poslanec, ki ima pet mandatov v Državnem zboru, sem ponosen na tiste, ki jim gre za stvar, ne na tiste, ki jim gre za privilegije. In opozicija je tista, ki jim gre za privilegije, Vlada pa je tista, ki jim gre za stvar, ki jim gre za ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa. Na tej točki bi želela samo opozoriti, da je današnja razprava namenjena razpravi o poročilu Računskega sodišča. Cenim vsako razpravo, tudi če je še tako abstraktna, gospod Pojbič, ampak niti v enem stavku se niste dotaknili vsebine Računskega sodišča ali pa praktično v parih besedah od polurne razprave. In vam samo dobronamerno svetujem za prihodnje, če bo slučajno vodil sejo podpredsednik, vaš strankarski kolega, si morda lahko nadejate dva opomina in še ukrep odstranitve iz dvorane ob takšni razpravi. Jaz sem vas pa pustila, ker vam nisem želela kratiti vaše rdeče niti razprave. Tako vse nadaljnje razpravljavce pa prosim, če se osredotočite na temo, to je poročilo Računskega sodišča. Imamo repliko. Gospa Violeta Tomić, imate še zelo malo časa. Toliko v opozorilo. Izvolite. Ja, hvala. Govoril je pol ure, največkrat pa je izgovoril besedo oblast. Zelo zanimivo. Ne bi pa se strinjala, da zlorabljate Ivana Krambergerja, kajti on je rekel: »Ljubi Slovenci, komunisti, ki se bodo spreobrnili, da bi zadržali oblast, vas bodo uničili in oropali.« In SDS je stranka konvertitov, od Janeza Janše naprej imate največ bivših komunistov notri. In je rekel, da kar se Janezek nauči, to Janez zna. Pika. Hvala lepa. Zdaj pa še enkrat apeliram na vse, da se osredotočimo na poročilo Računskega sodišča. Besedo je želel predlagatelj, gospod Pavšič. Najlepša hvala, predsedujoča. Poslanec Pojbič mi je postavil kar nekaj eksplicitnih vprašanj, na katera mislim, da mu lahko odgovorim. Tudi, če ne bo poslušal, ker izgleda, da ... Gre raje v pisarno poslušat. Najprej bi mu rad razložil razliko med Zavodom za blagovne rezerve in bolnišnicami. Ali je bil kdaj Zavod za blagovne rezerve namenjen skladiščenju medicinske in zaščitne opreme? Deloma ja, ne pa za takšne primere, kot je bil pojav epidemije. Ampak to je že tako ali tako stvar neke druge zakonodaje in druge tematike. Danes smo na zaslišanju na preiskovalni komisiji poslušali veliko direktorjev bolnišnic in direktoric, pri vseh je bila pa skupna ena zadeva, da je tako januarja, kot marca, kot aprila, kot danes najbolj primanjkovalo mask tako imenovanih FFP3. Jih ni bilo takrat in jih ni niti danes. Zato je zelo zanimiva tista fotografija iz ustanovne seje Vlade, na kateri vsi nosijo te maske, ki jih takrat ni bilo in ki jih ni niti danes. In so jih nosili samo zaradi piar učinka in fototermina, to je priznal tudi minister. Kasneje so jih odložili. To govori o tem, kako je bolj važna forma, ne pa vsebina. Seveda ima Ministrstvo za gospodarstvo velik vpliv na postopke naročanja, ne sme pa imeti takšnega vpliva na Zavod za blagovne rezerve, kot ga je imelo. In takšen klic, kot ga je izvedel gospod Počivalšek na Zavod za blagovne rezerve, se pač ne sme zgoditi, ni dovoljen v nobeni zakonodaji, celo obratno, je prepovedan. Niti v najhujših razmerah se takšen klic ne bi smel zgoditi. To je tisto, česar nočete niti slišati niti razumeti. To je neposredno vplivanje politike na izbiro zasebnega izvajalca za dobavo opreme. Ne gre za birokracijo, ne gre za dolgotrajne postopke. Gre za očiten klientelizem. Ali je bila v ozadju še kakšna materialna korist ali ne, to je pa drugo vprašanje. Če je ni bilo, je odgovornost le politična za prekoračitev pooblastil, če je pa še kaj drugega, je pa tudi kazenska. Če se že vrnemo na Računsko sodišče in poročilo. Kaj piše Računsko sodišče? O medresorski delovni skupini, kar mi je očital kolega Pojbič. Da z medresorsko delovno skupino je pa ministre razrešil celotno nabavno nabavno pot. Ne ni, še bolj jo je zmedel, ker je poleg tega ustanovil še projektno skupino, potem je pa še minister za zdravje ustanovil ekspertno skupino. Pa takole piše na strani 154 Računsko sodišče. »Po naši oceni se na primeru ravnanja MGRT kaže potrditev naše ocene, da opustitev natančne določitve pristojnosti deležnikov, ki naj izvajajo urgentne nabave opreme v izrednih okoliščinah, vodi v nesistematično in neenako izvajanje aktivnosti, pri čemer aktivnosti izvajajo tudi nepooblaščeni, nepristojni deležniki. Učinek takega ravnanja se kaže v odstopanju od načel transparentnosti in enotnosti pri izvajanju postopkov javnega naročanja opreme. To se je izkazalo tudi potem, ko je bila ustanovljena medresorska delovna skupina.« Po 24. marcu. Pa dobro, jaz ne vem, komu so ti ljudje pisali po pol leta intenzivnega dela. In že na odboru smo zadevo, ki jo je tako mimogrede navrgel kolega Pojbič, in to je Kitajska oziroma donacija 1,2 milijona mask Kitajski plus 60 tisoč evrov pomoči Svetovni zdravstveni organizaciji za borbo proti pandemiji. Pa bo treba očitno neštetokrat ponavljati ene in iste zadeve. Ja, Kitajska oziroma Slovenija je pomagala Kitajski. Ma ne z 1,2 milijona mask, ampak z organizacijo transporta teh mask, ki so bile pa zasebne narave, je bila zasebna donacija. Republika Kitajska je bila tako hvaležna Sloveniji, da je potem to uslugo tudi vrnila. Potem pa prazna skladišča. Ne vem, če kolega Pojbiča ve, kako deluje Zavod za blagovne rezerve, pa bom še enkrat razložil. Zavod za blagovne rezerve ima dva osnovna dokumenta na operativnem nivoju; to je petletni

Če pa pač minister za gospodarstvo, skladno z Zakonom o blagovnih rezervah, ni bil sposoben izvest teh nabav, je pa drugo vprašanje. In očitno ni bil. Potem pa spet te zgodbe o SNAV-u in ne vem, o čem vsem še. 24. februarja se je sestal Sekretariat sveta za nacionalno varnost, ki so ga sestavljali policija, vojska, Civilna zaščita, domovi starejših, državni sekretarji, med njimi tudi iz Ministrstva za zdravje in Ministrstva za gospodarstvo in kaj so ugotovili tam – pa je bil isti sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo prej in kasneje da zaloge zaščitne opreme zadoščajo potrebam. Ampak ne, potrebno je sklicati SNAV, zaradi tega, da se politizira o zadevah, o katerih sploh še ni potrebno. In tale sekretariat SNAV se je sestal štiri dni prej, preden je nekdo veselo smučal v centru okužb v Avstriji. 24. februarja! Tako da … Edino prav, da je za nas, če smo mi na oblasti, je rekel Marijan Pojbič. Sam sem prepričan, da je edino prav, ne če smo mi na oblasti, ampak da vas ni, ker to je preseglo sedaj že vsako mero nekega zdravega razuma. Samo tole zadevo, ki ste nas jo prisili sprejeti, to je poročilo o stanju, razlogih, zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z njo. Iz tega vlečete zadeve ven za argumentacijo, pa je bilo že ne vem kolikokrat dokazano, da so lažnive; ne zavajajoče, lažnive! In še nekaj, ko tako zelo črnite Računsko sodišče, preberite si tisto, kar ste poslali in kar je ta državni zbor tudi sprejemal brez mojega glasu. 21. točka na koncu sklepov Vlade oziroma sklepov tega državnega zbora, »Vlada predlaga Računskemu sodišču Republike Slovenije revizijo o pravilnosti in smotrnosti poslovanja za prve štiri mesece v letu 2020 v Zavodu za blagovne rezerve«. In v naslednji točki, »Vlada predlaga Računskemu sodišču revizijo vseh postopkov nakupa, najema in vzdrževanja ventilatorjev v vseh slovenskih bolnišnicah v zadnjih petih letih«. Potem pa ko to Računsko sodišče naredi, pa vam to poročilo ni všeč, potem pa dajmo vse živo narediti, da bi ga čim bolj relativizirali in pahnili v neko obskurno varianto. Ne! Ni prav! In še enkrat, jasno je treba povedati: klic, telefonski klic kot ga je izvedel minister Počivalšek direktorju Zavoda za blagovne rezerve gospodu Antonu Zakrajšku, ni dovoljen niti v najtežjih trenutkih niti v vojnem stanju, kaj šele ob razglašeni epidemiji, pa če to želite ali pa ne. Ni dovoljen!